na podlagi prvega in drugega odstavka 58. člena ter drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora. Obveščena sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: Aleksander Reberšek, Ferenc Horváth, Iva Dimic, mag. Janez Žakelj

Mojca Šetinc Pašek odsotna od 10. ure do 11.30, Franci Kepa odsoten od 10. do 12.30, Nataša Sukič odsotna do 15.30. Na sejo so bili vabljeni predstavniki Državnega sveta k 3. točki dnevnega reda ter predstavniki Vlade k vsem točkam dnevnega reda. Vse prisotne prav lepo pozdravljam! Prehajamo na določitev dnevnega reda 28. izredne seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v sredo, 7. decembra, 2022, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora.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

Hvala lepa, spoštovana podpredsednica Državnega zbora. Hvala lepa tudi za prijaznost, da ste obrnili točke dnevnega reda, da lahko zdaj predstavim predlog odložilnega veta, ki ga je vložil Državni svet. Najprej dovolite, da, verjamem, da ste si pisni predlog prebrali. Jaz bom se danes osredotočil na povzetke te zahteve, ki jo, ki smo jo vložili in seveda, da, bom rekel, vzamemo dosti manj časa, predvsem pa, da smo čisto jasni in pa konkretni. Po naši oceni ta sprememba oziroma novela pomeni zmanjšanje neto plač zaposlenim v državi Slovenije. Gre nekako, če sem si dobro izračunal vse, kar je v bistvu nad tisoč 333 približno bruto plače.

primerjalno za leto med 2022 in 2023 isto bruto plačo bila do petkratnika plače bila neto višja, to je, bom rekel, zelo napačna in zavajajoča trditev. Dejstvo je, da živimo v izredno zahtevnih časih, da se soočamo s krizo na krizo, da bo leto 2023 izredno zahtevno, in zato menimo, da je ponovno treba premisliti ali pustimo ljudem možnost večjih neto dohodkov v leto 2023. Po drugi strani imamo seveda zvišanja davka iz oddajanja premoženja v najem. Večinoma med nami smo mogoče tisti srečneži, ki imamo svoje lastne nepremičnine, tisti, ki so pa, bom rekel, spodnji srednji sloj ali pa tisti, ki so še bolj odvisni od, bom rekel, neke skupne solidarnosti, pa s to spremembo tvegamo, da se bodo najemnine povišale, kar pomeni, da bomo dejansko dodatno obremenili tiste, ki imajo nižje osebne dohodke, pa ne govorim o minimalni plači, da ne bom narobe razumljen, ampak govorim tudi o tem, da v tej državi že počasi pozabljamo na srednji sloj. Na tretji strani prinaša spremembe na področju obdavčitve dohodkov iz kmetijske dejavnosti. Tukaj obdavčuje subvencije pri kmetijah, ki imajo težje pogoje kmetovanja. pa se nam »nefer« do tega področja naših sodržavljank in sodržavljanov, in seveda zaostruje pogoje tudi za dopolnilno dejavnost na kmetijah, ki prinašajo možnost preživetja tudi družinskim članom, ohranjanje kmetij in seveda poseljenost in ne zaraščanje našega podeželja. Moram še izraziti pred vami to presenečenje, ki sem ga doživel na Odboru za finance, ko je predstavnica Zakonodajno-pravne službe jasno povedala, da je ta novela zakona ustavno sporna, da ni bila upoštevane tudi pripombe, bom rekel, lastne Zakonodajno-pravne službe pri sprejemanju zakonodaje, da se je izredno hitelo. Predlagam, da se ponovno premisli, in da se v okviru celovite davčne reforme, ki je napovedana, zadeve primerno tudi ustavno pravno pravilno uredijo. Zato vas naprošam, da v skladu s svojo vestjo danes, ker Vlada sicer ni želela razumeti argumente, ponovno premislite in

Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod državni sekretar iz ministrstva, spoštovani kolegi, kolegice in ostali prisotni! Odbor za finance je na 12. njuni seji, 7. 12. 2022, kot matično delovno telo obravnaval Zahtevo Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila Vlada, in ga je Državni zbor sprejel na 27. izredni seji, 28. 11. 2022. V uvodni dopolnilni obrazložitvi je predstavnik Državnega sveta opozoril na ključne pomisleke, zaradi katerih je Državni svet vložil zahtevo, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini.

Prav tako je opozoril na spremembe na področju obdavčitve plačil kmetov zaradi težjih pridelovalnih pogojev in spremembe, ki se nanašajo na normirane odhodke v primerih nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Državni sekretar Ministrstva za finance je podal obširna pojasnila na ključne pomisleke iz zahteve. V luči zaostrenih gospodarskih razmer in pomislekov glede dodatnih davčnih sprememb v negotovih časih je izpostavil številne ukrepe Vlade, ki naslavljajo problematiko vsesplošne draginje ter so namenjene različnim ciljnim skupinam, tako kmetom kot gospodarstvu in najbolj ranljivim skupinam prebivalcev. Ponovno je opozoril na zlorabo sistema normiranih odhodkov ter pojasnil posledice nesprejetja zakona s 1. 1. 2023. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je uvodoma izpostavila, da je služba v pisnem mnenju o predlogu zakona opozorila na nekatere ustavne spornosti posameznih rešitev predloga zakona, ki glede ukinitve postopnega dviga splošne davčne olajšave sovpadajo z navedbo Državnega sveta v zahtevi. Ob tem je povedala, da v zakonodajnem postopku mnenje službe ni bilo upoštevano. Glede ostalih navedb Državnega sveta pa je predstavnica povedala, da so vsebinske in nepravne narave ter kot take presegajo zakonsko in poslovniško določen okvir nalog službe, zato se do teh ni opredelila. V razpravi so članice in člani odbora predstavili svoje stališče glede zahteve. Na eni strani je bila izražena podpora zahtevi zaradi ustavno spornih rešitev iz zakona ter zaostrenih gospodarskih razmer ob njegovi uveljavitvi. Prav tako so bili ponovno izpostavljeni ključni pomisleki iz zahteve. Ob tem je bilo glede rešitev iz zakona opozorjeno tudi na pomanjkanje soglasja med deležniki ter na prehitro sprejemanje sprememb davčne zakonodaje. Na drugi strani pa so bili nekateri člani članice mnenja, da je zakon ustrezen. Ob tem so v razpravi odgovorili na izražena nasprotovanja in ključne pomisleke iz zahteve ter poudarili, da gre za začasne zakonodajne rešitve na področju dohodnine, ki jih bo sledila bolj celostno oblikovana zakonodaja na tem področju. Državni sekretar Ministrstva za finance je tekom razprave obširneje pojasnil ključne pomisleke iz razprave. Prav tako je dodatna pojasnila glede razumevanja svoje predstavitve podal predstavnik Državnega sveta. Po opravljeni razpravi je odbor z večino glasov vseh članov sprejel naslednje mnenje: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini je ustrezen.

Zakon o dohodnini, ki je pred vami oziroma ta novela spada v sveženj ukrepov, ki jih je pripravila Vlada. Ti ukrepi so raznovrstni. Eni izmed največjih obsegajo predvsem regulacijo cen energentov za ogrevanje oziroma pogonskih goriv, pa tudi elektrike za drobno gospodarstvo in za prebivalstvo. Potem so tukaj tudi ukrepi, ki so bili vezani na znižanje DDV, nizke trošarine, odpoved nekaterim dajatvam, kot so za učinkovito rabo energije, obnovljive vire energije, CO2 in tako naprej. Vzpostavljena je bila za prihodnje leto tudi posebna shema za kmete, da bodo lahko do goriva prišli po nižjih cenah in obdelovali vse te svoje površine. Tudi nekateri drugi ukrepi, interventni so bili v obliki subvencij že pripeljani na mizo, da naslovijo vprašanje draginje in tudi nekaterih zaostrenih razmer, ki jih prinaša današnji čas. Tukaj velja tudi omeniti, da so bili ti ukrepi zasnovani predvsem ciljano, se pravi, tudi, če pogledamo tiste, ki se tičejo podvojitve otroškega dodatka za tri mesece, draginjskega dodatka, dodatka tistega, ki je predviden pri pokojninah in tako naprej. Dohodnina v tem delu ni izjema, se pravi, deluje ciljano, namensko, zaradi tega, da se naslovi tiste zadeve, ki so v tem trenutku najbolj akutne. Ne glede na vse bo, če pogledamo neko plačo, ki je bila izplačana v letošnjem letu in bi isto plačo izplačali v naslednjem letu, kljub noveli bo veljalo, da do petkratnika povprečne plače bo neto dohodek s tem v zvezi nižji, neto dohodek s tem v zvezi višji. Je pa res, se pravi, naslednja reč, da se je Vlada odločila odpovedati nekoliko manj sredstev, kot je predvidevala dinamika prejšnjih rešitev. To pa, kot rečeno, iz tega razloga, ker bi radi ukrepe postavili bolj ciljno.

v polovici vključijo v davčno osnovo, v preteklosti se niso. Je pa tudi res, da se je v preteklosti izračun oziroma ekonomski račun, na podlagi katerega se ugotavlja katastrski dohodek kmetov prilagodil na način, da se te težje pogoje v obliki stroškov celo v celoti prizna v ekonomskem izračunu, kar pomeni, da bi v primeru polne oprostitve prišlo do več kot dvakratnega vštevanja. Nadalje naj omenim, da ta novela predvideva tudi prehod na novo evropsko perspektivo. kolikor, se pravi, do uveljavitve ne pride, pomeni, da bo za kmete to pomenilo v prihodnjem letu preko 100 milijonov evrov subvencij, ki so bile do sedaj neobdavčene, sedaj bi pa v celoti prešle v davčno osnovo. Prav tako ta novela predvideva nekatere rešitve za mlade prevzemnike kmetij, da se bo, se pravi, izplačilo dedičev štelo kot investicija, saj vendarle s tem pridobijo njive, pridobijo kmetijo. Od tu naprej tudi nekatere naslavljanje nekaterih okoliščin vezanih na podnebne spremembe. Tukaj mislim predvsem na to, da tiste subvencije, ki so namenjene pri kmetih za sklepanje zavarovanj ne bodo več predmet obdavčitve. Nadalje naj omenim tudi naslavljanja ranljivih skupin, kjer se je cenzus, vsaj po tej noveli predviden za koriščenje povečanja splošne olajšave dvignil na 16 tisoč evrov. V kolikor tega ne bi bilo bi se dvignil zgolj na 15 tisoč evrov. Prav tako naj omenim vpeljavo olajšave za mlade, ki je bila tudi tekom opozicijskega amandmaja na odboru spremenjena iz tisoč na tisoč 300 evrov letno. Nenazadnje naj omenim tudi to, da dinamika, ki je bila predvidena na področju dohodnine za naslednja štiri leta, bi pomenila, se pravi, postopno dvigovanje izpada iz 200 na 400, 600 in nenazadnje na 800 milijonov evrov. Kar pa to pomeni za lokalne oblasti, je predvsem to, da se 54 odstotkov dohodnine namenja za delovanje občin. Zmanjševanje tega vira bi lahko znatno poseglo v delovanje, njihovo samobitnost in vse tiste storitve, ki jih našim državljankam in državljanom tudi zagotavljajo. Naj povem tudi, da bi si želeli, da bi bil davčni sistem kar se da pregleden in predvidljiv, zato je ključnega pomena, da še pred koncem leta seveda je ta zakon objavljen v Uradnem listu, da bomo vsi vedeli kaj nas čaka, da se tudi zavezanci, pa tudi nenazadnje finančna uprava pripravijo na izvajanje tega zakona. Vlada meni, da ni podanih argumentiranih razlogov, da se Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini EPA 302-9 ob ponovnem glasovanju ne bi ponovno podprlo. Hvala. Hvala. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Kot prva ima besedo Poslanska skupina Svoboda. Izvolite, kolegica Andreja Kert. Hvala lepa, še enkrat, za besedo. Spoštovani! Dovolite, da ponovno pojasnimo zakaj spreminjamo dohodninsko ureditev. Da bomo vložili dohodninsko novelo, ni bila nobena skrivnost, saj smo že v koalicijsko pogodbo zapisali, da bomo posegli v višino splošne dohodninske olajšave. S pričo naše transparentnosti nam je opozicija vmes postavljala določene proceduralne ovire, a smo vseeno tik pred ciljem. Na začetku je potrebno poudariti, da smo se s pričo draginjske krize v koaliciji vseeno odločili, da dvignemo splošno olajšavo na 5 tisoč evrov in dodatno splošno na 16 tisoč evrov, s čimer bomo zaščitili najranljivejše. Zakaj sploh spreminjamo dohodninsko novelo prejšnje Janševe vlade? Predvsem, zaradi njenih uničujočih posledic za javne finance. Fiskalni svet je namreč v svoji analizi ocenil, da bi bil zaradi postopnega dviga splošne olajšave v letu 2025 proračun prikrajšan za 726 milijonov evrov. Gre za vrtoglav minus za javne finance, še slabše pa je to, da prejšnja koalicija hkrati ni sprejela praktično nobenega ukrepa, ki bi na prihodkovni strani tak javnofinančni izpad nadomestil. Da so načrtovani popravki davčne zakonodaje tvegani je Janševo vlado nedvoumno opozoril tudi Bruselj. Davčna reforma lahko obremeni vzdržno in vključujoče okrevanje, so zapisali v oceni proračunskih načrtov Slovenije za leto 2022. Hkrati je Združenje mestnih občin Slovenije ob obravnavi zakona opozarjal, da naj bi znižanje sredstev iz naslova dohodnine ogrozilo ne le investicije, temveč tudi izvajanje javnih storitev na lokalni ravni. Spomnimo, občinam pripada 54 odstotkov dohodnine za predpreteklo leto. Tekom obravnave smo na koncu pri ureditvi normirancev prisluhnili različnim argumentom vpletenih deležnikov in celo opoziciji ter dvignili mejo najprej na 35 tisoč, po tem tehtnem premisleku pa še podprli amandma za dvig na 50 tisoč. Kar se tiče kmetijstva, se v oprostitev po novem uvrščajo tudi podpore za subvencioniranje zavarovalnih premij, s čimer se v luči vedno bolj izraženih podnebnih sprememb podpira prizadevanja za večji obseg teh zavarovanj. Naj omenim še to, če ta zakon ne bi bil sprejet, se bo obdavčitev po splošnih pravilih zaradi neuskladitve z novimi evropskimi kmetijskimi ukrepi všteval celotni znesek kmetijskih subvencij, kar pomeni, da bi se po nespremenjenem trenutno veljavnem zakonu v davčno osnovo in s tem v obdavčitev vštevalo več kot 100 milijonov evrov subvencij namenjenih kmetom. Skladno z obljubami smo dohodninsko razbremenili tudi mlajšo generacijo, najprej na 1000 kasneje na 1300 evrov, nazaj zvišali obdavčitev v najvišjem razredu in dvignili cenzus za dodatno splošno olajšavo s trenutnih približno 13 tisoč 700 evrov na 16 tisoč evrov, kar je pomembno za najbolj ranljivo skupino davčnih zavezancev. V bližnji prihodnosti nas čaka še obsežnejša davčna reforma, da bi bila dohodninska ureditev pravičnejša, smotrnejša in v skladu z javno finančno sliko v naši državi.

Najlepša hvala za besedo, predsedujoča. Spoštovane poslanke, poslanci in ostali prisotni, lepo pozdravljeni! Letna inflacija se giblje med 10 % in 11 %. gospodarska rast pada, k čemur znatno pripomore tudi manjša potrošnja gospodinjstev. Napovedi za naslednje leto so zaskrbljujoče. Po napovedih se bo gospodarska rast Slovenije gibala med 0,5 %, to je napoved OECD, do 1,4 %, to je napoved Umarja. Naša največja gospodarska partnerica Nemčija drsi v recesij. Kljub rekordnim odhodkom v proračunu za leto 2023, in sicer v višini 16,7 milijarde evrov, se za pomoč državljanom v boju proti draginji namenja izjemno malo Zato je seveda izjemno težko razumeti zakaj želite spremeniti spomladi sprejet Zakon o dohodnini, zakon, ki bi v letu 2025 vsem zaposlenim prinesel eno neto plačo zraven. V Slovenski demokratski stranki razumemo in pozdravljamo odločitev Državnega sveta, da se o tem naredi ponoven razmislek in ponovno izvede glasovanje o predlaganem vladnem zakonu. Predlog zakona, ki ga je pripravila Vlada Roberta Goloba, namreč znižuje splošno olajšavo prihodnje leto iz 5500 na 5000 evrov ter splošno olajšavo določa pri tem znesku tudi v prihodnje, kar pomeni, da predlog zakona znižuje splošno olajšavo iz 7500 na 5 tisoč evrov, kar se nam v Slovenski demokratski stranki zdi glede na trenutne razmere in vsesplošno draginjo nesprejemljivo. Prav tako se splošna olajšava kot dohodninski razredi ne bodo usklajevali z inflacijo oziroma koeficientom rasti cen, kar je ob 10 do 11 odstotni inflaciji seveda izredno težko razumeti. Hkrati se s spremembo splošne davčne olajšave spreminja trenutni sistem normirancev, ki se jim kljub manjšim popravkom še vedno postavlja v slabši položaj. Dodatno se s predlogom zakona nerazumno povečuje tudi obremenitev za slovenske kmete, ki kmetujejo na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje in so pogosti glavni razlog, da se slovensko podeželje ohranja za naše zanamce, da se ohranja slovenska krajina ter prav tako pomembno prispeva k prehranski varnosti Republike Slovenije. Dodatno se viša dohodnina od dohodka iz oddajanja v najem iz trenutnih 15 na 25 odstotkov, kar bo strošek zagotovo preneslo na najemojemalce. Visoka obremenitev dohodka iz dela je problematična iz dveh vidikov, zaposleni dobi nižji neto dohodek, kar posledično poslabšuje mednarodno konkurenčnost podjetij, ki vedno težje dobijo zaposlene z višjo dodano vrednostjo, posredno pa seveda tudi vpliva na gospodarsko moč države. Drugi vidik pa je močno povišano tveganje za naraščanje sive ekonomije. Koalicija strank Svoboda, SD in Levica je očitno mnenja, da bo država z denarjem, ki bi sicer ostal vsem zaposlenim zaradi višjih neto plač, (nadaljevanje) in gospodarjenje, s čimer pa se v Slovenski demokratski stranki ne moremo strinjati. Mandati preteklih levih vlad namreč kažejo na negospodarno ravnanje z davkoplačevalskim denarjem in usmerjanje v projekte, ki za širšo slovensko družbo in sam razvoj Slovenije nima nobene dodane vrednosti. Ker z Zakonom o dohodnini Vlada Roberta Goloba niža plače in v slabši položaj postavlja vse državljanke in državljane Slovenije, seveda razumemo veto, ki ga je na zakon izglasoval Državni svet. V Slovenski demokratski stranki se vseskozi zavzemamo za razbremenitev in znižanje obdavčitve plač, saj zagovarjamo stališče, da se delo mora izplačati. Še posebej v trenutni situaciji ob vsesplošni draginji in padcu gospodarske aktivnosti, je nižanje plač zaradi znižane splošne olajšave seveda nesprejemljivo.

Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica. Spoštovani predstavnik Državnega sveta, državni sekretar, drage kolegice in kolegi! Danes bomo ponovno odločali o vladni noveli Zakona o dohodnini. Z novelo Vlada želi dohodninskim zavezancem, tistim ki so pridni, podjetni, tistim, ki delajo v letu 2023 pobrati približno 70 milijonov evrov več v primerjavi s sedaj veljavnim zakonom, ki ga je Državni zbor sprejel marca letos. Ne poznamo države v Evropski uniji, ki bi v teh ekonomsko zaostrenih časih in ob makroekonomskih napovedih, ki tveganja na področju splošne draginje izjemno povečujejo, zviševala davčna bremena. Slovenija je izjema, žal ne svetla. Živimo v času, ko ko finančni položaj gospodinjstev poslabšuje splošna rast cen. Cene življenjskih potrebščin, šolskih potrebščin so se močno zvišale, pri čemer so v povišanjih prednjačile cene energentov, hrane in storitev. Inflacija je v tretjem četrtletju presegla 10 %, prav tako smo bili v tretjem kvartalu letošnjega leta priča znatnemu znižanju gospodarske rasti, k čemur je gotovo pripomogla tudi manjša potrošnja gospodinjstev. Povišanje cen bivanja in izdatki za hrano najbolj prizadenejo socialno ogrožene. Vlada s to novelo Zakona o dohodnini ukinja postopen dvig splošne dohodninske olajšave na 7 tisoč 500 evrov leta 2025. Vlada dviguje progresijo s tem, da dviguje stopnjo dohodnine v najvišjem dohodninskem razredu na 50 % in s tem odganja najboljše kadre iz slovenskih podjetij. Vlada z novelo udari po kmetih, ki kmetujejo na območjih z omejitvami. Poslanska skupina Nova Slovenija je s svojimi amandmaji rešila večji del podjetnikov normirancev in uspela z dvigom olajšave za vzdrževane družinske člane. Za podporo našim predlogom smo vam, drage kolegice in kolegi, hvaležni. Vlada pravi, da ta novela predstavlja enega od ključnih instrumentov za zagotavljanje javnofinančne vzdržnosti. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, če je teh 70 milijonov evrov dodatnih proračunskih prihodkov v primerjavi s 16 milijardami in 600 milijonov odhodkov v naslednjem letu res ključnega pomena, potem je ta država slabo vodena. Na nekatere rešitve vsebovane v zakonskem predlogu, ki jih izpostavlja tudi Državni svet, je skladno s svojimi nalogami Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora opozorila, saj je ocenila, da so neskladne z Ustavo in tega ne smemo spregledati. Upoštevajoč dejstvo, da je Državni svet izglasoval veto na vladno novelo Zakona o dohodnini, upoštevajoč informacije, da se pripravlja zbiranje podpisov za naknadni zakonodajni referendum o tej noveli Zakona o dohodnini, upoštevajoč dejstvo, da smo danes 9. decembra, (nadaljevanje) kar pomeni dodatne neproduktivne aktivnosti in dodatne stroške gospodarstvu in drugim subjektom, ki izračunavajo akontacijo dohodnine, je logični sklep, da je ta zakon mrtev. Ta zakon je mrtev, zakon ne more začeti veljati 1. 1. 2023 tudi, če ga boste danes ponovno potrdili, zato si dovolimo poziv koaliciji: pamet v roke pri glasovanju. O celoviti davčni prenovi, ki jo Vlada napoveduje, pa se lahko začnemo vsi skupaj, vsi skupaj pogovarjati takoj po novem letu in tukaj ponujamo roko.

Spoštovani. Predlog zakona o uveljavitvi katerega bomo danes ponovno odločali, zagotovo ni popoln. Socialni demokrati od te koalicije pričakujemo bolj obsežno, korenito in pravičnejšo nadgradnjo slovenskega davčnega sistema. Vztrajali bomo, da do nje v prihodnjih letih tudi pride, a zdaj je pred nami ta predlog. Odhajajoči Državni svet je tik pred koncem svojega mandata zahteval, da o zakonu odločamo še enkrat. Razlogi naj bi bili povezani z draginjo in inflacijo. Državni svet v svoji zahtevi trdi, da bi se škodljive spremembe, sprejete v začetku letošnjega leta, morale ohraniti. Državni zbor naj bi po njihovem mnenju moral odstopiti od predloga zakona, s katerim skuša omiliti največjo javno finančno škodo v času, ko so javna sredstva pod velikim pritiskom. Naj ponovimo, kar smo povedali že ob prvem odločanju. Po določilih veljavnega zakona bi se z nadaljnjim povišanjem splošne in drugih olajšav v prihodnjih letih res dosegalo učinek višjih neto prihodkov zavezancev, vendar bi to imelo tudi pomemben vpliv na prihodke državnega proračuna, od katerega vsi na čelu s predlagatelji pričakujejo povišano sposobnost ukrepanja, da bi v teh nepredvidljivih časih lahko pomagali ljudem in gospodarstvu. Državni svet, ki v času pretekle vlade ni niti enkrat zahteval ponovnega odločanja o sprejetih spornih zakonih, se je še zadnjič odločil pokazati, da igra za barve politične desnice, zahtevo je ta sklic vnovič dokazal, da sodi med tiste populiste, ki hkrati zahtevajo nižje davke in javno porabo ter višje subvencije, investicije in olajšave, ki jih človekove pravice zanimajo le, dokler se ne deli javni denar. Zakon mora torej preskočiti še eno poleno, ki mu ga je pod noge vrgla politična desnica. Upamo, da tak novoizvoljeni Državni svet svojih pooblastil ne bo uporabljal na tak način. V Poslanski skupini Socialnih demokratov vidimo ta zakon kot odziv na zatečeno stanje in kot na začetni korak k pravičnejši nadgradnji našega davčnega sistema. Izpostavljamo, da mnogim ljudem prinaša tudi ugodnosti, na primer nekoliko višjo splošno olajšavo v prihodnjem letu, višjo posebno olajšavo za slabše plačane, novo olajšavo za mlade, nekatere pozitivne premike na področju obdavčitve, obdavčitve kmetov, hkrati pa ustavlja davčno erozijo, da bo država ohranila sposobnost pomagati ogroženim zaradi inflacije in draginje. Zaradi vsega tega bomo v Poslanski skupini Socialnih demokratov tudi pri ponovnem odločanju glasovali za Predlog Zakona o dohodnini. Hvala lepa.

Vsakič znova se človek lahko vpraša ali državne institucije ne premoremo dovolj zdravega razuma in ali bomo cel mandat preživeli v referendumih in ponovnih odločanjih. Tudi zaradi veta Državnega sveta. (nadaljevanje) in argumentih ponovno odločati o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini. Pri vetu Državnega sveta, kot pred tem pri predlogu opozicije za posvetovalni referendum, ne gre za resen razmislek, ampak zgolj za zavlačevanje in dodatno nagajanje, da se predlog novele Zakona o dohodnini, s katerim Vlada Republike Slovenije odpravlja nekatere škodljive davčne ukrepe, ki jih je uvedla prejšnja Vlada, ne sprejme. Državni svet je eno od poslovniških orodij, ki jih trenutno opozicija uporablja, da zakonodajni postopek traja čim dlje, saj bi v primeru, da vladni predlog ne bi začel veljati s 1. 1. 2023, obveljale škodljive davčne rešitve, ki so bile sprejete pod prejšnjo Vlado in to je cilj opozicije in darilo še aktualnega Državnega sveta pred nastopom novega sklica. Državni svet v svoji, po našem mnenju neutemeljeni zahtevi, poudarja trenutno zaostreno ekonomsko situacijo, a so prav s strani trenutne vladne koalicije predlagane dohodninske spremembe tudi del svežnja ukrepov na področju obvladovanja trenutne draginjske in energetske krize, saj krepijo javno finančne prihodke, ki so ključni pri zagotavljanju pomoči. Z namenom naslavljanja draginje, je iz tega naslova trenutna koalicija že sprejela številne pomembne, predvsem ciljno usmerjene in tudi v učinkovitost usmerjene ukrepe, zadnji je 1,2 milijardi vreden sveženj pomoči gospodarstvu. Seveda, če govorimo o predlogu, ki ga je Državni svet z vetom blokiral s povišanjem splošne dohodninske olajšave glede na trenutno ureditev v letu 2023 zavezance še vedno davčno razbremenjujemo in jim tako pomagamo pri takojšnjem reševanju akutnih socialnih stisk. Ob tem, ko neskladne določbe omenjene reforme vladna novela odpravlja. Med drugim uveljavlja 50 odstotno obdavčitev najbogatejših, kot je to že bilo, ker kriza ni kriza enaka za vse. Kot že nekajkrat rečeno, splošni dolgotrajni davčni odpustki, predvsem najbogatejšim brez ustreznih dodatnih ukrepov, ki bi hkrati povišali prilive v državno blagajno, neizogibno vodijo v ogromne javnofinančne težave v bližnji prihodnosti. Zakon o dohodnini, ki je trenutno v veljavi, počne točno to. Vodi v javnofinančne težave, napisan pa je predvsem za tiste z višjimi prihodki, lastnike kapitala, najemodajalce z več nepremičninami, ki jim je namenil obsežne davčne odpustke. Za tiste z nižjimi prihodki pa nič ali zelo malo. Pod pretvezo povečanja razpoložljivega prihodka za vse prebivalce in prebivalke obstoječi zakon v resnici povečuje neenakost med ljudmi, hkrati pa nima pozitivnih makroekonomskih učinkov. Govoriti o tem, da bodo z uveljavitvijo vladne novele na slabšem najranljivejši, je zlorabljanje njihovih stisk v politične namene. Če se dotaknem zgolj ene od kritik, ki jo je v obrazložitvi svoje odločitve uporabil Državni svet, in sicer spremembe pri dohodkih iz oddajanja premoženja v najem. Opozorilo, da vladna rešitev lahko dodatno prispeva k poslabšanju razmer na najemnem trgu in k že tako previsokim cenam najemnin, ne drži. Požrešnost je tista, ki lahko in bo vedno dodatno prispevala k previsokim cenam na najemnem ali katerem drugem trgu. Veljavni zakon prejšnje Vlade je znižal dohodnino na dohodek iz oddajanja premoženja v najem in v postopku sprejemanja je predlagatelj ta davčni odpustek zagovarjal s podobnimi argumenti, da se bodo cene najemnin posledično znižale. So se? Seveda se niso. So imeli najemniki mladi, mlade družine kaj od tega? Seveda niso, so pa nekateri dodatno služili, predvsem tisti z večjim številom, številom nepremičnin, ki so jih oddajali, ob minusu v državni blagajni. Predlog zakona bomo v Levici ponovno podprli, ob tem pa želimo spomniti, da novela zakona dogovorov iz koalicijske pogodbe ne uresničuje v celoti in zato pričakujemo čimprejšnji začetek pogovorov o celoviti davčni reformi. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ponovno odločanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini bomo opravili danes v okviru glasovanj, in sicer pol ure po prekinjeni 2. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. **prekinjeno 1. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije v okviru nujnega postopka.** Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, predstavnici. Izvolite, mag. Tina Seršen. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Zima se uradno še ni začela, a pred vami je že četrti zakon, ki naslavlja krizne razmere in blaginjo na področju energetike. Časi so izjemno zahtevni. Tudi na EU ravni se interventno ukrepanje nadaljuje, letos so energetski ministri že sprejeli tri krizne uredbe, še tri bodo predvidoma sprejeli naslednji teden. Nihče ne izključuje možnosti, da bo med zimo potrebno urediti še kaj in v evropskih krogih se pogosto govori, da bo za Evropsko unijo naslednja zima še večji izziv kot ta. interventni zakon podrobneje predstavim. Zakon večinoma ureja izvajanje določb evropske uredbe Sveta EU 2022/1854, ki je bila 6. oktobra objavljena v Uradnem listu Evropske unije, in začasnega okvira za krizne ukrepe državne pomoči, ki je bil objavljen v Uradnem listu Evropske unije 9. 11. Zaradi naslavljanja izzivov, ki so zelo nepredvidljivi, seveda zakon vključuje še nekatere druge elemente, za katere je Vlada presodila, da jih je smiselno interventno zakonsko urediti. Zakon vsebuje deset poglavja, predvsem naslavlja tri ključne izzive: zmanjšanje uvozne odvisnosti, prerazporejanje presežnih prihodkov, ki se v energetski draginji pojavljajo v korist državljanov, in zaščita končnih odjemalcev. zmanjševanjem porabe v koničnih urah pomagamo zmanjševati pritisk na borzne cene, ki se pojavljajo predvsem zaradi krize razpoložljivosti energije. Tukaj Predlog zakona zadolžuje sistemskega operaterja ELES, da identificira te ure in izvede vse potrebno za zmanjšanje porabe v teh obdobjih. Razrahljanje pravil in nova pravila za financiranje novih investicij v obnovljive vire energije bo vodilo do novih proizvodnih virov, ki bodo ublažili efekt morda celo bolj zahtevne prihodnje zime. Za dodeljevanje sredstev zadolžujemo Center za podpore, ki sicer že danes izvaja podobne sheme podpor. Z omejitvijo presežnih tržnih prihodkov in pobiranje solidarnostnega prispevka bomo poskrbeli za to, da ni vojnih dobičkarjev oziroma da se presežna sredstva iz tega naslova stekajo v proračun Republike Slovenije. Določamo njihovo namensko rabo, ki je namenjena predvsem blažitvi visokih cen energije, ali preko povračil dobaviteljem, ki dobavljajo energijo in energente po regulirani ceni, ali preko neposredne pomoči končnim odjemalcem. Podobno velja tudi za presežne prihodke od prezasedenosti. Preko številnih drugih ukrepov pa zasledujemo zaščito končnih odjemalcev. Naj omenim, na primer le en tak ukrep, in sicer možnost regulacije cen energentov, katere danes ni mogoče regulirati po Zakonu o kontroli cen ter dopustitev odstopa od pravil javnega naročanja, ko gre za rok veljavnosti ponudb. Spoštovani poslanci, sprejem zakona je nujen za izpolnjevanje obveznosti, ki nam jih določa evropska zakonodaja in za nadaljevanje uspešnega obvladovanja kriznih razmer na svetovnih in evropskih energetskih trgih, ki se le počasi umirjajo in nas bodo okupirale še najbrž celo naslednje leto.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 Spoštovana predsedujoča, kolegice poslanke in poslanci ter drugi prisotni! Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije. V imenu predlagatelja je državna sekretarka na Ministrstvu za infrastrukturo mag. Tine Sršen pojasnila, da je predlog zakona predložen za obvladovanje kriznih razmer pri oskrbi z energijo in za izvajanje uredbe Sveta EU o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije. Glavni cilj Predloga zakona je izkoristiti možnosti, s katerimi se lahko prepreči nadaljnja rast že tako visokih cen električne energije zaradi povečane porabe električne energije v obdobjih konične obremenitve. Predlog zakona vključuje še nekatere druge elemente, za katere je Vlada presodila, da jih je smiselno interventno zakonsko urediti. Predlog zakona vsebuje deset poglavij, naslavlja pa predvsem tri ključne izzive, in sicer: zmanjšanje uvozne odvisnosti, prerazporejanje presežnih prihodkov in zaščito najranljivejših. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe Valentina Marolt je pojasnila, da je Zakonodajno-pravna služba z vidika skladnosti z Ustavo opozorila, da Predlog zakona uvaja solidarnostni prispevek, kar pomeni, da vsebuje poleg določb, ki so lahko predmet referenduma, tudi določbe, ki bi morale biti izvzete iz referendumskega odločanja. V zvezi z več rešitvami iz predloga zakona je bilo opozorjeno tudi na načelo legalitete, ki zahteva, **10. TRAK (VI) 10.45** (nadaljevanje) da morajo podzakonski predpisi in posamični akti izvršilne oblasti temeljiti na določni vsebinski podlagi v zakonu, ki je ne smejo preseči ali je samostojno urejati. Izpostavila je še, da so bile podane tudi nomotehnične pripombe, ki so z vloženimi amandmaji večinoma upoštevane. Predlog zakona je obravnavala tudi Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki je predlog zakona podprla in zanj ni imela pripomb. Podporo predlogu zakona sta izrazila tudi direktorica Agencije za energijo mag. Duška Godina in direktor družbe Eles mag. Aleksander Mervar. V razpravi je bila med drugim izražena načelna podpora amandmaju koalicijskih poslanskih skupin za nov 9.a člen, s katerim se zagotavlja subvencija fizičnim osebam, ki razpolagajo z zgrajeno kurilno napravo za običajne potrebe oskrbe s toplotno energijo svojega gospodinjstva in pri tem kot gorivo uporabljajo lesne pelete ter so v obdobju od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022 opravile nakup peletov za ogrevanje svojega gospodinjstva. Vendar pa po mnenju Poslanske skupine SDS ni razlogov, da bi bili do subvencije upravičeni samo tisti, ki so nakup opravili do konca novembra, zato so predlagali svoj amandma, s katerim bi se obdobje upravičenosti podaljšalo do 31. 1. 2023. strani koalicijskih poslanskih skupin in predstavnice predlagatelja je bilo poudarjeno, da predloga za podaljšanje v tej fazi ne bodo podprli. Bodo pa preučili omenjeni predlog in se do njega ponovno opredelili do obravnave predloga zakona na seji Državnega zbora. zvezi z amandmajem za nov 20.a člen, ki omogoča ministru, da po pridobitvi mnenja sistemskega operaterja s sklepom določi kurilne naprave s skupno vhodno toplotno močjo ali več za obratovanje katerih se ne glede na predpise, ki urejajo varstvo okolja, za obdobje, ki ga minister določi s sklepom v obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2023 ne uporabljajo nekatere zahteve in pogoji iz okoljevarstvenih dovoljenj. Je bilo s strani Poslanske skupine Levica izraženo mnenje, da ta določba nima zadostnih varovalk. Odgovorjeno je bilo, da je po mnenju predlagatelja zadostna varovalka mnenje sistemskega operaterja, ki bo moral presoditi, da smo iz določenih razlogov prišli v tako težko situacijo pri proizvodnji in dobavi električne energije, da se določba tega člena lahko uporabi. Pomembna varovalka je tudi kratko obdobje v katerem se ta določba lahko uporabi, saj zajema obdobje najhladnejših mesecev. Dodatna varovalka pa je tudi pristojnost ministra, da s sklepom določi obdobje v katerem te naprave pod pogoji iz določbe sploh lahko delujejo. Po razpravi je odbor sprejel vse vložene amandmaje koalicijskih poslanskih skupin in nato glasoval še o vseh členih predloga zakona skupaj in jih sprejel. Hvala. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Kot prva ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo kolega Zvonko Černač, izvolite. Lep pozdrav vsem! Slovenijo in Evropo že nekaj časa pesti energetska kriza, ki se odraža v izjemni rasti cen električne energije, zemeljskega plina, pa tudi v rasti cen ostalih energentov. Zimske razmere in povečano povpraševanje lahko ali celo bo privedlo do tega, da bodo morale posamezne države sprejemati ukrepe v začasnih redukcijah oziroma zatemnitvah. Države so se na to krizo odzvale na različne načine, nekatere s sistematičnimi med seboj usklajenimi ukrepi, ki so problematiko obravnavali na celovit način, druge s parcialnimi, medsebojno neusklajenimi rešitvami, kjer se nekateri ukrepi ponavljajo, nekateri pa so in bodo ostali mrtva črka na papirju. In Slovenija je žal med slednjimi. Golobova vlada se na to krizo odziva neusklajeno. V zadnjega pol leta smo obravnavali številne zakone, ki bi morali biti del medsebojno usklajenih in celovitih rešitev. Primera dobre prakse ni potrebno iskati v drugih državah. V neki drugi covid krizi je prejšnja Vlada, ki jo je vodila Slovenska demokratska stranka oziroma gospod Janša sprejemala ukrepe v enem tako imenovanem PKP zakonu, ki se je glede na spremenjene okoliščine ustrezno noveliral oziroma prilagajal razmeram. Zaradi teh ukrepov je Slovenija iz prejšnjih kriznih razmer izšla kot ena najbolj uspešnih držav glede okrevanja po pandemiji, po vseh kazalcih. V preteklem letu smo beležili izjemno gospodarsko rast, nominalno preko 10 % oziroma realno 8,2 %. Imeli smo in še vedno imamo rekordno število zaposlenih. Posledično smo beležili večje prilive v vse blagajne: državno, pokojninsko in zdravstveno. Danes pa obravnavamo enega od zakonov za blažitev posledic visokih cen energije. Na poti je njegov dvojček,

še pred tem znižana stopnja DDV, slaba dva tedna kasneje, 13. 9. letos, je bil sprejet Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo, neke vrste predhodnica zakona, ki ga obravnavamo danes. Ob vseh teh ukrepih je Vlada skoraj 500 milijonov evrov davkoplačevalskega denarja namenila HSE. Druge države v teh razmerah obdavčujejo energetska podjetja, Golobova vlada pa jim namenja dodatna sredstva iz žepov ljudi in to mesec dni po tistem, ko je vodenje HSE prevzel gospod Štrukelj, poročna priča predsednika Vlade, gospoda Goloba. Moram Moram reči, da je vse skupaj to zelo zmedeno, konfuzno, predvsem pa neučinkovito. Kaj so posledice vseh teh ravnanj? Čutijo jih ljudje v svojih žepih, gospodarstvo. Tukaj je dnevna tržna cena električne energije, najdete jo na spletnem portalu EU Energy, za vsak dan si jo lahko pogledate. Včeraj je znašala v Sloveniji 416 evrov za megavatno uro. 416 evrov. V mesecu dni se je povečala iz 160 na 416 evrov oziroma za 260 odstotkov. Ta cena recimo na v Španiji znaša 144 evrov za megavatno uro,

v istih zaostrenih razmerah sta Španija in Portugalska znala zadržati cene električne energije, očitno Golobova vlada počne nekaj zelo, zelo hudo narobe in posledice teh napačnih odločitev čutijo ljudje v svojih žepih. Nekaj podobnega, kar se tiče nafte in ta graf prikazuje cene surove nafte na svetovnih trgih včeraj in pred letom dni. Včeraj 71,77, pred letom dni 71,67 evra, torej, cena nafte na svetovnih trgih je danes enaka, kot je bila pred letom dni. Kaj pa cena nafte, pa kurilnega olja na bencinskih servisih v Sloveniji, a je tudi enaka, kot je bila pred letom dni? Ni, ne. Verjetno se boste spomnili kakšna je bila cena pred letom dni. Drugače dovolite, da vas spomnim na to. Pred letom dni je bilo kurilno olje evro za liter, danes je 20 odstotkov dražje in pred letom dni je bila, je bil dizel za 20 centov cenejši, kot je danes, še več kot 20 centov, 1,28 evrov. hudo narobe, hudo narobe. V ta zakon ste vložili tudi neko dopolnitev glede peletov, ki jo podpiramo in jo z amandmajem razširjamo. Predlagamo, da se razširi tudi na kurilno olje, predlagamo znižanje cene maksimirane cene iz 180 na 120 evrov.

Najlepša hvala, podpredsednica za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi! Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije prinaša veliko razočaranje. Zakon je prazna lupina, spodbujanje zgolj naslov, resnih vsebinskih, strateških in celovitih ukrepov, ki bi prinesli stabilno preskrbo z električno energijo in plinom, pa ni. Nanje čakamo že pol leta, nanje čakajo v gospodarstvu, nanje čakajo navadni ljudje, nanje čakajo javni zavodi, občine. Medeni meseci Vlade se končujejo, pred nami je zahtevno obdobje, Vlada pa na zahtevne izzive ne ponuja nikakršnih odgovorov, zgolj ceneni Spoštovana Vlada, časa je zmanjkalo. Od obljub se ne da živeti. Življenje navadnih ljudi in poslovanje gospodarstva pa bo, zaradi vašega prepočasnega odziva vsak dan težje. Ukrepom za zmanjšanje uvozne odvisnosti in povečanju proizvodnje energije iz obnovljivih virov ni moč nasprotovati, prav tako je prav, da tisti, ki v času izjemne energetske krize kujejo vojne dobičke v proračun prispevajo več. To podpiramo. 10.55** (Nadaljevanje) na dveh ključnih področjih, a žal tega ne prinaša, prvo ključno področje je zagotovitev stabilnih in konkurenčnih cen električne energije za gospodarstvo. Slovenska podjetja so pred zlomom in številni napovedujejo zmanjšanje proizvodnje in odpuščanje delavcev. Zakaj? Ker vlada v pol leta ni uspela zagotoviti stabilnih in konkurenčnih cen elektrike in plina. Bili ste na medenih tednih, visok račun bodo plačala podjetja in navadni ljudje, ki bodo zaradi vašega neukrepanja izgubili službe. Hrvaška, Španija, Portugalska, Nemčija, te države so dokazale, da se v teh časih lahko zagotovi znosne cene energentov za gospodarstvo, v Sloveniji se to ne da, tako pravi Vlada. FDA Intelligence v svoji analizi ugotavlja, da imajo številne države EU danes cenejšo električno energijo kot pred začetkom vojne v Ukrajini. Na podlagi mesečnega povprečja dnevnih cen električne energije je takšnih držav EU kar 11: Norveška minus 45 %, Malta in Italija minus 27 %, Nizozemska minus 24 % cene, Švedska minus 22 %. Ločnica se pojavlja po sredini evropskega kontinenta, med državami zahodne in državami vzhodne Evrope. Odgovor naše Vlade je vedno enak: »Ne da se.« Spoštovani, številne evropske vlade dokazujejo, da se da. Mesece dolgo smo poslušali, da našo Vlado vodijo najboljši energetski strokovnjaki, a žal se njihove genialne sposobnosti vse bolj poznajo v praznih žepih državljanov in vedno večjih težavah podjetij. Kot je dejal Igor Akrapovič, gospodarstvo ne potrebuje subvencij, ampak samo normalne cene energentov, da lahko delajo. Vlada se žal ne zaveda, da se delovna mesta zaprejo zelo hitro, ustvarijo pa se ga izredno težko in počasi. Še drugo ključno področje, ki ga zakon ne naslavlja, pa bi ga moral, je zanesljiva preskrba z energijo. Vlada je regulirala cene za gospodinjstva in male poslovne odjemalce, prav tako je regulirala cene plina za gospodinjstva, nekatere javne zavode in male poslovne odjemalce. To je prava pot, vendar je zgolj regulacija premalo. Na podoben način se je regulacije goriv lotila sosednja Madžarska in v preteklem tednu goriva na madžarskih črpalkah ni bilo več moč dobiti zelo verjetno je, da gremo po poti madžarskega scenarija. Cene bodo regulirane na papirju, v vladnih uredbah, distributerji pa ljudem, javnim zavodom in malim poslovnim odjemalcem energentov preprosto ne bodo dobavljali. Zakon bi moral nujno določiti mehanizem, kako in na kakšen način bo Vlada distributerjem krila razliko med regulirano ceno in ceno, po kateri so oni nabavili določen energent. S takšno politiko bodo imeli ljudje pravico do regulirane cene, njihovi radiatorji pa bodo hladni. Spoštovani predstavniki Vlade in koalicije, vrag je odnesel šalo, če ne boste takoj in nemudoma resno pristopili k reševanju energetske krize. Ljudi v Sloveniji čaka mrzla zima. Nova Slovenija zakona ne bo podprla. Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovane kolegice in kolegi. Dvigovanje in nestabilnost cen energije je nekaj, s čimer se srečujemo vsak dan. Cene na svetovnih veleprodajnih trgih električne energije skačejo in norijo, saj to je posledica dolgotrajne vojne v Ukrajini. Dokler se vojna ne preneha in kriza na področju energentov ter hrane ne pojenja, pa je naloga Vlade, da posledice energetske krize blaži in rešuje v največji možni meri. Vladna ekipa je zadolžena za to, da z zakonodajo in ukrepi skrbi, da državljanke in državljani kar najmanj občutimo dvig cene energentov in hrane, zakonska materija o kateri bomo danes odločali pa je dokaz, da se Vlada odziva pravočasno in sistematično.

neugodne scenarije, ki bi se lahko zgodili v prihodnosti. Zakonski cilj gre v smeri, da se prepreči že tako visoke cene električne energije, da bi le-te še dodatno zrasle. električne, zmanjšanje električne energije, povečanje proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov energije, regulacija variabilnega dela cene toplote iz daljinskega ogrevanja, omejevanje tržnih prihodkov, podeljevanje subvencij za nakupe lesnih preletov ter urejanje statusa zaščitenih odjemalcev za primere redukcije električne energije, so po mnenju predlagateljev recept za to, da bomo v Sloveniji energetsko krizo kar najbolje prebrodili. Vsi vemo, da z enim zakonom ne bomo rešili krize v kateri smo se znašli, a na kar je treba opozoriti je to, da se s takšnimi zakonskimi rešitvami oziroma predlogi kot je današnji, ažurno in pravočasno soočamo in spopadamo s krizo in težavami, ki se dnevno spreminjajo. V Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo zakon podprli, saj menimo, da so predlagane rešitve prišle pravočasno, ažurno rešujejo nastalo krizo ter težave, v svojih rešitvah pa zakon prinaša tudi ukrepe ter predloge, kako reševati morebitne negativne scenarije in situacije, če bi se le-te pojavile v prihodnosti. Hkrati pa pohvala vladni ekipi, na njih naslavljamo tudi apel, da naj se Slovenija še naprej na krizo odziva ažurno, in da naj na mednarodnem političnem parketu ohrani dosedanjo vidno vlogo države,

hvala podpredsednica. Lep pozdrav vsem! Zakon, ki ga danes obravnavamo, določa ukrepe za zmanjšanje uvozne odvisnosti pri oskrbi z energijo, kontrole cen energije in energentov, prispevke od presežnih dobičkov ter poročanje in evalvacijo teh ukrepov. Zakon predvideva omejevanje količin obremenitve sistema in zmanjševanje porabe energije. Ti ukrepi se bodo plačevali iz sredstev pridobljenih iz presežkov obvezne omejitve tržnih prihodkov in proračuna Republike Slovenije. Za obnovljive vire energije zakon predvideva dodeljevanje pomoči za pospeševanje njihovega uvajanja in shranjevanja energije. Omogoča se tudi sprememba vrste podpore za tiste obnovljive vire energije, ki so že v podpornih shemah. Med bolj pozitivnimi rešitvami iz predloga zakona je potrebno izpostaviti še regulacijo variabilnega dela cene toplotne energije iz daljinskega ogrevanja in subvencije za nakup lesnih peletov, ko količina ne presega pet ton, s čimer se je marsikdo v tej državi v zadnjih mesecih soočal. Zakon za obdobje enega leta uvaja tudi omejevanje realiziranih tržnih prihodkov od prodaje električne energije proizvedene in prodane na veleprodajnem trgu električne energije v Sloveniji, za prodajne nakupne posle sklenjene kot zaprte pogodbe za obdobje dobave s točko dobave v kontrolnem območju sistemskega operaterja. Presežki bodo pripadli proračunu Republike Slovenije. Nadalje zakon uvaja tako imenovani solidarnostni prispevek, ki ga bodo morale v letošnjem in tudi v prihodnjem letu plačati gospodarske družbe, ki v Sloveniji izvajajo dejavnosti na področju pridobivanja in predelave surove nafte in zemeljskega plina. S tem prispevkom zbrana sredstva se bodo namenila le za financiranje ukrepov v podporo končnim odjemalcem električne energije, s katerimi se blažijo vplivi visokih cen električne energije, tudi za podpore najbolj ogroženim ranljivim odjemalcem. Če se bo dobavitelj plina ali elektrike umaknil s trga, bo lahko Vlada vse njegove dotedanje odjemalce dodelila enemu ali več novim dobaviteljem, ki delujejo na trgu. Z amandmaji na seji odbora se je v zakon dodalo tudi določbe s katerimi se omogoča subvencije pri nakupu lesnih peletov in uvaja možnost povračila stroškov reguliranih cen podjetjem v državni lasti z ne proračunskimi in ne finančnimi tokovi. Točen nabor mehanizmov bo določen z uredbo. Dodatno je bil sprejet tudi amandma, ki uvaja za najbolj obremenjeno obdobje za štiri mesece, med januarjem in aprilom, ki bi omogočal odstopanje od pridobljenih okoljevarstvenih dovoljenj, s čimer smo v Levici imeli določene zadržke, smo pa tudi dobili zagotovilo ministra za da bodo ti ukrepi namenjeni izključno za prebroditev najbolj kriznih situacij v teh obdobjih. V Levici vse te rešitve iz predloga zakona, med katerimi še enkrat izpostavljamo in podčrtujemo podčrtujemo redukcije, regulacijo cen, solidarno podržavljanje dobičkov in uvajanje solidarnostnih prispevkov za naftne korporacije, iz katerih se bodo nato plačevale tudi pomoči predvsem ranljivim odjemalcem, ocenjujemo kot ustrezne za soočanje z visokimi cenami energije in bomo zaradi njih zakon tudi podprli. podprli. Hkrati poudarjamo, da trenutna koalicija in tudi Vlada z interventnimi zakoni in ostalimi ukrepi, ki jih uvajamo v vsem tem času, ne samo ažurno, ampak tudi na ustrezen in predvsem enakomeren in balansiran način

Spoštovana predsedujoča, spoštovani predstavniki Vlade, spoštovani kolegice in kolegi! Visoke cene energentov, ki smo jim še vedno priča, upočasnjujejo gospodarsko rast v Evropski uniji, prav tako se evroobmočje nahaja v primežu inflacije. Posledice tega stanja občutimo praktično vsi, cenovni pritisk se vrši tako na gospodinjstva kot na mala in srednja podjetja ter industrijo. To terja nujno posredovanje države, katerega namen je zmanjšati tveganje, da bi cene energentov še naprej nenadzorovano divjale in dosegale ravni, ki bi bile za končne odjemalce, tako gospodinjske kot poslovne, še bolj nevzdržne. Pričujoči zakon je nastal na podlagi uredbe sveta o nujnem posredovanju za omilitev visokih cen energije, sprejete 6. oktobra 2022, vendar je Ministrstvo za infrastrukturo pri njegovi pripravi upoštevalo tudi več aktov, ki so ji sledili, denimo spremembe začasnega kriznega okvira, ki so bile potrjene devetega novembra. Zakon prinaša več rešitev, ki jim je skupno to, da gre za sorazmerne in začasne ukrepe, ki se jih sprejema v duhu solidarnosti. Obenem se dopolnjujejo z obstoječimi pobudami in zakonodajo Evropske unije, sprejetimi v zadnjih nekaj mesecih. Usmerja se v blaženje in obvladovanje energetske krize, v ohranjanje cenovno dostopne energije in zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo. Pri vsem tem pa se osredotočajo tudi na ohranjanje koristi notranjega energetskega trga in enakih konkurenčnih pogojev. Predlog zakona med drugim prinaša posebno rešitev za najdražja obdobja tako imenovane konične porabe električne energije, ko se mejna cena običajno določa na podlagi cen zemeljskega plina. Obvezni cilj, ki ga moramo doseči in je zavezujoč za vse države članice, je vsaj petodstotno zmanjšanje bruto porabe električne energije v cenovnih konicah. To zmanjšanje odjema električne energije v času konic bo imelo dvojni učinek. V prvi vrsti gre za prispevek k zmanjševanju porabe goriva in bolj nemoteni porazdelitvi odjema po urah, v drugi vrsti pa bi to moralo vplivati na tržne cene v teh urah. Če je znižanje cen pomembno v luči takojšnjega naslavljanja cenovne krize energije, potem zmanjšana poraba, predvsem seveda fosilnih goriv izpolnjuje daljnosežne, izjemno pomembne cilje, začrtane že dolgo pred nastankom krize, povezane predvsem z zelenim prehodom in razogljičenjem. Poslanski skupini Svoboda kot pomembno ocenjujemo tudi ukrepe, ki se usmerjajo v povečanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov. Dejstvo je, da evropski zeleni dogovor postavlja energetsko učinkovitost in pa proizvodnjo energije iz obnovljivih virov v središče prehoda v podnebno nevtralno družbo. Pospešitev tega prehoda bo prinesla zmanjšanje emisij, zmanjšanje odvisnosti od uvoženih goriv in večjo dostopnost energije po sprejemljivih cenah. Gre torej za še en ukrep, ki se sicer sprejema z interventno zakonodajo, a bo imel veliko daljnosežnejši pomen. Predlog zakona smo z amandmaji, sprejetimi na seji matičnega delovnega telesa, še izboljšali. Med spremembami velja poudariti uvedbo subvencije za nakup lesnih peletov. Torej enega od področij, ki do zdaj še ni bilo obravnavano obravnavano v okviru kriznih ukrepov. Vrnimo se še k uredbi, na podlagi katere je zakon nastal. Dejstvo je, da je Evropska unija z njenim sprejemom naredila enega od pomembnih korakov k vsaj omejitvi visokih cen energije za državljane in državljanke ter tudi **15. vendar še vedno ni bilo storjenega dovolj za odpravo temeljnih vzrokov krize. Spomnimo, da je naša Vlada s predsednikom in resornim ministrom ter njegovo ekipo že dalj časa opozarjala na potrebnost ukrepov, ki jih je EU uvedla, a tudi na njihovo trenutno nezadostnost. Na ravni Evropske unije namreč še vedno manjkajo pomembni elementi za stabilizacijo trga z električno energijo in zemeljskim plinom, na nujnost katerih Slovenija opozarja že dalj časa. Potrebujemo korenitejše spremembe, usmerjene v oblikovanje ustreznih varovalk in ukrepov, ki ne bodo naslovili le posledic krize razpoložljivosti energije in cenovne krize, temveč bodo usmerjeni tudi v odpravo vzrokov teh kriz. V Poslanski skupini Svobode smo prepričani, da bodo pobude Slovenije na evropskem energetskem parketu še naprej slišane in upoštevane, ter da se bo v evropskih uredbah, ki so še v pripravi, še naprej odražala strokovnost naše vladne ekipe.

V razpravo dajem 9.a člen ter amandma Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da je interes, zato prosim za prijavo.

Načela in cilji, poglavitne rešitve tega zakona, predlaganega zakona bi omenil, da obvezni in začasni solidarnostni prispevek nekako zopet izpušča lesno biomaso kot energent. Čeprav vemo, da kurjenje pelet v gospodinjstvih bi razbremenilo /nerazumljivo/ surove nafte in plina oziroma bi ga lahko porabili v proizvodnji, proizvodna podjetja. Menim, da imamo dobro tehnično bazo, kjer delajo strokovnjaki in bi lahko te kotle za kurjenje lesne biomase še nadgradili oziroma izboljšali. Zakaj imajo peleti več prednosti za kurjenje pred drvmi, bi omenil mogoče samo toliko, da na lesno biomaso oziroma na pelete so ljudje zamenjali predvsem dražji energent, kot je kurilno olje. Z vidika, kar se pa tiče, da se kurilne naprave zamenjujejo tudi za drva, da se lahko tudi ogrevajo, da so se ljudje z nižjimi pokojninami in, bomo rekli, prejemki lahko lepo ogrevali po nižjih cenah. In pa z vidika, da tudi invalidi lahko si recimo kurijo v nek, neko kurilno napravo, kamine in podobne zadeve, saj lahko iz 15 kilogramske vreče si sam ta zalogovnik napolni. In pa nima tolike obremenitve tudi za okolje, kot imajo drva. Kar še je prednost pelet, kurjenje peletov je tudi, da ne potrebujemo recimo več kakšnih velikih drvarnic in podobno. Tako da tudi tu zmanjšujemo, bom rekel, potem neke stroške določenim, bom rekel, uporabnikom lesne biomase. Predvsem bi pa mogoče še opomnil tudi to, da zelo slabo izkoriščamo potenciale biomase, ki jo imamo ogromno na zalogi v Sloveniji, ampak se poslužujemo tudi uvoza premoga in pa nafte, ki so bistveno dražji in pa,

biomasa, nekako lesna biomasa tudi zagotavlja bolj, bom rekel, stabilen vir energije v teh kriznih časih. Premalo, potem, bom rekel, se naslanjamo tudi na vodo in veter in sonce, les. In pa kot zadnjo, da še omenim, da vsi tisti, ki razmišljajo, da je kurjenje bio lesne mase za okolje obremenjujoče moram povedati, da so kotli izdelani na preizkušenih, bom rekel, tehnologijah in ustrezajo tudi evropski zakonodaji. Še nekaj glede teh sto evrov subvencij. Mislim, da je to bistveno premalo. Govorimo o tem, da 90 kubikov žagovine, iz 90 kubikov žagovine dobimo nekje 12 ton pelet, ki je, bom rekel, razlika med nabavo žagovine in pa končnim produktom nekje 6 tisoč evrov. In ni proizvodnje v Sloveniji, ki bi imela trenutno tako veliko dodano vrednost, vsaj jaz mislim tako.

Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Kolegice in kolegi, predstavnica Vlade, gledalke in gledalci doma! V stališču Poslanske skupine Nove Slovenije je kolega Žakelj povedal, da smo izjemno razočarani nad tem predlogom zakona. To je samo ena prazna lupina, ki pravzaprav poslovnim odjemalcem gospodarstvo ne prinaša ničesar. Sam bi rad v tem delu razprave dopolnil to stališče še z zelo svežim vtisom včerajšnjega srečanja vrha podjetništva in obrtništva na Brdu. Tudi številne kolegice in kolegi, mislim, da predvsem tamle desno od mene ste bili prisotni na tem vrhu podjetništva in obrtništva. Kljub temu, da je bila priložnost svečana smo slišali, poslušali in upam, da tudi slišali, ker moč je predvsem v vaših rokah, izjemno, izjemno kritične besede o dosedanjih predlogih interventnih zakonov za pomoč gospodarstvu, podjetništvu in obrtništvu. Kljub temu, da je bilo slovesno vzdušje in podelitev nagrad, smo slišali obupan klic k temu, da naj vendarle Vlada končno prisluhne podjetnikom, obrtnikom, gospodarstvu, kakšne so dejansko razmere. Slišali smo poziv k temu, da naj se neha dajati take prazne predloge, kot je ta današnji na naši mizi in da naj se končno da preproste, nezbirokratizirane pomoči gospodarstvu. Konkretno, če se dotaknem, recimo, pomoči pri nošenju bremena teh res enormno visokih cen elektrike, ki jih plačujemo v Sloveniji, še posebej v primerjavi z nekaterimi drugimi državami Evropske unije. V našem stališču smo predstavili, ločnica teče nekje vzhod – zahod. Na nas se obračajo podjetniki in včeraj smo jih slišali kar nekaj, ki pravijo, da je nevzdržno, da že pol leta čakamo na eno konkretno regulacijo cene elektrike, to kar je bilo obljubljeno v oktobru, v začetku novembra s strani predsednika Vlade. Podjetniki, ki se jim iztekajo pogodbe za zakup električne energije, dobivajo ponudbe večinoma nad 400 evrov, nekateri tudi do 600 evrov. Poglejte, konkreten podjetnik, dva jih jaz poznam, sem se v tem tednu dobil z njimi: Janez, a naj podpišem, 560 evrov? Do sedaj je plačeval 60 evrov.

Predstavljajte si, v kakšni stiski je. Desetkratnik dosedanje cene. Predsednik Vlade je pa oktobra, v začetku novembra rekel, ne kupujte, ne podpisujte, takrat mislim, da je padla nekje cena na 300 na megavatno uro, ne podpisujte, ne zakupujte vlada bo pomagala. A je to zdaj ta pomoč, ki je bila obljubljena? Ko preračunate izjemno zapletene formule te pomoči, da ne govorim kakšna birokracija je pomembna pridemo nekje na okoli 300 namigovati na uro tudi to je nevzdržno za gospodarstvo. Včeraj smo slišali podjetništvo in obrtništvo, ki je reklo, do 200 smo pripravljeni zdržati, smo pripravljeni zdržati, pa je to še vseeno več kot trikratnik dosedanje cene, pa bi to oni nekako prinesli noter s svojo, seveda, lahko rečem, odločnostjo, s svojim svojo delavnostjo in tako naprej. Ampak ne, zaenkrat teh zagotovil ni in zato je ta zakon res razočaranje. V Novi Sloveniji predlagamo, ne delajte takega birokratskega postopka. Agencija Spirit, ki bo zdaj zadolžena za obravnavo teh vlog se bo ukvarjala recimo, ne vem, z okoli 60 tisoč vlogami. Sedajle, ko bo pač prišlo do teh postopkov, ne delajte tega, to je zadnje, kar gospodarstvo, podjetništvo, obrtništvo potrebuje v času, ko se nam napoveduje velika kriza. Ne delajte tega, odločimo se raje za enostavno pomoč, slišim, da ste v procesu dogovarjanja še z gospodarstvom, veliko računajo na to. Odločite se za enostavno pomoč, regulirajte cene, regulirajte jih. Namenite več za pomoč gospodarstvu, zato ker veliko bolj se bo obrestovalo, če se bo dalo nekaj več kot milijardo evrov gospodarstvu za pomoč, da zdrži to krizo, da ohrani delovna mesta. Verjemite naši izkušnji, ki smo jo cela Slovenija dali čez v preteklih dveh letih in pol, dali smo gospodarstvo, dali smo na pravih mestih, ohranili delovna mesta, skoraj 300 tisoč in takoj, ko se je covid zaključil, smo lahko začeli delati in gospodarstvo in podjetništvo vedno potrdi, da je bila to prava pot. Iz teh izkušenj se učimo in napravite isto. Prosim, ne vztrajajte pri teh birokratskih postopkih, ki dušijo gospodarstvo. Podjetniki, obrtniki se zdaj že zaskrbljeno sprašujejo, ali bodo mogli začeti odpuščati. Na trgu trgu dela se v številkah, ko po, ne vem, kar precejšnjem času upadanja števila brezposelnih oziroma prijavljenih v evidenci brezposelnih te številke ne padajo več, kljub temu, da je pomanjkanje delovne sile. res vas pozivam, prisluhnite gospodarstvu, podjetništvu, obrtništvu in pojdite nasproti z enostavno pomočjo, ker tudi evropski okvir za enostavno pomoč ne predvideva nobenih omejitev. Dovoljena je celo regulacija

Zdaj takole bom povedal, ne to, kar je bilo povedano se pravzaprav sploh ne tiče zakona, ki ga zdaj trenutno obravnavamo. Sedaj obravnavamo Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije, ki je bolj ali manj, nekako bi se lahko izrazil, tehnični zakon.

ta del, ki je bil omenjen o pomoči gospodarstvu, dejansko neposredno v tem zakonu ga ni, res je to, zato, ker pride drug teden drugi zakon, ki je že bil v javni obravnavi in ki ste tudi sami povedali, da je bil, da je v usklajevanju z gospodarstvom. In ta zakon predvideva pomoč gospodarstvu, na kak način jo lahko dobijo in vse ostalo, kar je povezano z visokimi cenami energije. Torej to, kar je za letošnje leto že rešeno bilo z enim od prejšnjih zakonov in poteka v praksi, se izvaja, bo opredelil tudi za naslednje leto. Toliko mogoče o tem. Dalje, nekako sem bil malo presenečen ali pa skorajda ne razumem nekaterih stališč, ki so bila podana v mnenju Poslanske skupine NSi v povezavi z do sedaj izvedenimi ukrepi v naši državi na področju omejevanja visokih cen energije. Zato ker ko sem tisto poslušal, se mi je malo zdelo, da ne živimo v isti državi, se opravičujem. Ampak res, oprostite, v Sloveniji imamo od septembra naprej regulirane cene za gospodinjske odjemalce, za elektriko in plin. Prosim, poglejte svoje položnice od septembra meseca naprej, pa jih primerjate s prejšnjimi. Gospodinjski odjemalci in mali poslovni odjemalci imajo ceno elektrike zaradi vladne regulacije in ostalih nekaterih ukrepov povezanih s prispevkom. In pa spomnimo se, tudi DDV smo znižali za energente, imajo cene na ravni praktično lanskega leta in to bo trajalo. Ja, prosim, poglejte si položnice gospodinjskih odjemalcev, ne, in prosim, da potem govorimo na podlagi natančnih podatkov, ne, ne pavšalno, ne. Jaz pač moje mnenje povem, saj vi boste pa potem svojega, ne? Enako je bilo potem tudi za daljinsko ogrevanje. O cenah goriv mislim, da je jasno in kdor spremlja, tudi na spletni strani ministrstva za gospodarstvo je vsakih štirinajst dni objavljena primerjava cen naftnih derivatov v Sloveniji napram vsem sosednjim državam . In od takrat, ko je bila sprejeta formula vlade za določanje teh cen, ima Slovenija najcenejše naftne derivate z vsemi v primerjavi z vsemi sosednjimi državami. Kolega je v poslanskem stališču omenjal tudi Madžarsko, ki mislim, da je sploh najbolj napačna primerjava trenutno s Slovenijo. Včeraj sem nekje zasledil podatek, nisem ga sicer preverjal, da ima Madžarska dvaindvajseto odstotno stopnjo inflacije. Sam govornik je povedal, da se pojavljajo težave z gorivom in mogoče se lahko vprašate, zakaj se z njim to dogaja, nam pa ne. Potem bi tudi mogoče še enkrat ponovil, pa sem že večkrat o tem razpravljal, parcialno prikazovanje cen iz dnevne borze, cen iz dnevne borze z električno energijo, iz dnevnih borz v Evropi. Parcialno prikazovanje enega dne je popolnoma zavajajoč podatek za naše državljane. Prvič, te cene ne pomenijo cen, ki jih plačajo državljani za elektriko, in drugič, cena na nek dan je lahko bila včeraj polovico nižja, jutri bo pa lahko še za polovico ali pa več višja. Ravno o tem se namreč pogovarjamo. Zakaj pa sprejemamo te krizne zakone? Ravno zaradi tega, ker se cene tako obnašajo na veleprodajnem trgu. Ampak to se najprej tiče trgovcev in dobaviteljev energentov, na odjemalce se pa prevede v, bom rekel, drugem koraku. Ta korak je pa v Sloveniji, kot sem že povedal, torej reguliran. Ni pa regulirana cena zaenkrat še na področju torej torej industrijskih odjemalcev, ki pa bodo imeli pač pomoč na drugačen način dodeljeno, kar bo torej, kot rečeno, predmet obravnave kmalu. Mogoče bi se še dotaknil tega glede energetske odvisnosti in pa tega predmetnega zakona, ki ga danes obravnavamo. Seveda

In seveda jasno, ja, to je res, rešuje samo delček zgodbe o energetski odvisnosti Slovenije, ne pa celotno zgodbo. Celotno zgodbo pa rešujejo še vsi ostali zakoni, pa tudi nekatere odločitve, ki bodo morale biti sprejete v prihodnosti. Večkrat sem že omenil o večjih energetskih objektih in o takšnem načinu torej proizvodnje električne energije v Sloveniji, se bo pa odločalo na drugih mestih oziroma pripravlja se dopolnjen nacionalni energetski in podnebni načrt, ki bo celo zadevo zaokrožil. Ampak ni pa to seveda ne predmet krizne zakonodaje. Toliko mogoče za enkrat. Hvala. Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica. Ker sem bil napačno razumljen, napačno interpretiran in ker se tudi moji podatki, ki jih črpam iz podatkov Statističnega urada razlikuje od tega kar je kolega Lah zdaj navajal, bi želel replicirati. Glede na to, da je navedel kolega Lah, da gre za tehnični zakon, ki nima namena sam po sebi prinesti ukrepov pomoči, lahko samo z nekaj cinizma ali pa sarkazma rečem, ne bomo vam dali hrane, vam bomo pa dali krožnike. Neuporabni podatki za odjemalce, dnevna cena, borzna, neuporabni ampak za orientacijo so pravi, in še kako pravi podatki so te ponudbe, ki jih podjetniki dobivajo. Saj ste bili včeraj gor na Brdu, saj so se na vas tudi menda obrnili, no. Jaz sem jih imel ogromno okrog sebe, ki so rekli, ponudbe dobivam po 560 evrov ali pa po 450. Oni bodo mogli s tem nekako preživeti, in če ne drugače, če jim ne boste šli naproti s konkretnimi in preprostimi ukrepi, bo tiste svoje zaposlene nek obrtnik odpustil, šli bodo na socialo, to je najslabša možna varianta, ker bo še veliko dražje za državo, za davkoplačevalce, šli bodo na socialo, on bo pa na fuš naredil, on bo preživel in to je to. Mislim, da si tega ne želimo. Cene zemeljskega plina in električne energije višje, je naslov članka s 5. decembra 2022, na Statističnem uradu Republike Slovenije. Povprečne cene zemeljskega plina, citiram, za gospodinjstva so bile v Sloveniji v tretjem četrtletju 2022 višje za 22 %, medtem ko so se cene električne energije za gospodinjstva povišale za 31 %. To je Statistični urad Republike Slovenije, 5. decembra 2022. Mislim, da je ta članek tudi zelo odmeval v družabnih, družbenih medijih in sicer tudi v mainstream medijih in sicer. Hvala. hvala za besedo. Moram se žal odzvati. Namreč mislim, da je treba poudariti, da Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, ki je tudi v obravnavi v Državnem zboru, po mojih informacijah ni predmet te točke dnevnega reda, zato se zelo težko spuščam v razprave o zakonu, ki ga trenutno ne obravnavamo. Bom to prepustila drugi seji Državnega zbora. Bi pa vseeno dala dva pojasnila. Regulacija cen za velika podjetja ni dovoljena. Je pa Vlada sprejela uredbo o določitvi mehanizma za oblikovanje cen električne energije za velike poslovne odjemalce, kjer je določila, da naj se tarife oblikujejo na podlagi cen nemške borze, stroške dobaviteljev je pa omejila. To bo pomembno vplivalo na to kakšne ponudbe bodo tudi dobivali veliki poslovni odjemalci oziroma gospodarske družbe. Izkoristila bi tukaj, da še enkrat pojasnim, da res je bilo oktobra podan poziv s strani predsednika Vlade in tudi ministra Kumra, naj se pogodbe ne podpisujejo za naslednje leto dokler se določene stvari na evropski ravni ne dogovorijo, ampak ta poziv je bil že spremenjen in umaknjen in zelo jasno je bilo skomunicirano na začetku novembra, tako s strani ministra Kumra kot tudi s strani predsednika Vlade, da je zdaj čas za podpisovanje pogodb,

Zelo jasno bom povedala, takšnih cen, ki smo jih gledali v zadnjih letih, nikoli več ne bomo dobili. Kaj je ključni razlog te krize, ki smo se danes znašli? Ključni razlog je kriza razpoložljivosti energije. Zakaj je kriza razpoložljivosti energije nastala? Zaradi tega, ker cene, ki so bile v zadnjih letih, niso pokrivale stroškovnih delov in potrebnih investicij, niso nismo prišli ne samo v Sloveniji, ampak na ravni Evropske unije nismo prišli do vseh potrebnih investicij, ki bi nam danes zagotavljale dovolj razpoložljivost energije, da bi lahko se bolje soočali s to krizo. Tako, da cene nikoli več ne bodo takšne, kot so bile, zato ker enostavno ne podpirajo razvoja novih investicij. Bi pa tukaj vseeno poudarila, veliko slišimo, dajmo stvari drugače urediti, dajmo urediti tako kot Madžarska ali pa nekatere druge države, ki so se lotile in so se zavestno odločile odstopiti stran od pravnega Ta Vlada ne more drugače, kot da zakonito deluje in da spoštuje pravni red Evropske unije. To je temelj evropske integracije in tudi temeljno načelo, temeljna vrednota te Vlade. Primerjati se z nekaterimi drugimi državami, ki so prestopile te meje in nas pozivati, da naj se Slovenija tudi da po tej poti, je enostavno nesprejemljivo. Mi smo tukaj, da skrbimo za zakonitost naših ukrepov in da skrbimo, da so ti ukrepi skladni z evropsko zakonodaj. Ob istem času moramo pa ohranjati dovolj fleksibilnosti in prilagodljivosti na odzivanje na nove okoliščine, ki se pojavljajo iz meseca v mesec. Če gledamo Evropsko unijo, pa vidimo, da je Evropska unija sposobna krizne ukrepe sprejemati iz meseca v mesec, potem mislim, da je čisto pravilno, da je tega sposobna tudi ta Vlada. Bom pa tudi mogoče vrnila vprašanje, če je bilo recimo krizno odzivanje prejšnje Vlade na covid tako dobro, zakaj potem niste z enim zakonom že na začetku covid krize sprejeli vse ukrepe, pa potem ne bi rabili še enih dodatnih 10 protikoronskih paketov sprejemati? Tudi glede nepreglednosti ukrepov, tukaj moram poudariti, da se ne strinjam. Če vas zanima kaj je Vlada do sedaj uredila oziroma sprejela, vas vabim na spletno stran Vlade in na spletno stran ministrstva, kjer imate na eni vstopni točki predstavljene čisto vse ukrepe in vse vse zakonodajne predpise, ki smo jih sprejeli in tam se lahko na zelo pregleden način seznanite in tudi naprej na to ukrepate. Hvala. gospa podpredsednica, mislim, da je izjemno nenavadno, da sem jaz dobil vprašanje. Jaz z veseljem nanje odgovorim, ampak nisem pa navajen, da predstavnica Vlade tu nas poslance, katerim je ona dolžna dajati odgovore, seveda z neko tudi dostojnostjo in spoštljivostjo, da ona nas sprašuje. Zdaj, če vi kot predsedujoča odločite, da moram jaz odgovoriti na to vprašanje, jaz z veseljem tudi odgovorim, ampak samo tako, da da se držimo enega reda. Hvala. No, seveda ne pričakujem in ne želim, da bi kršili Poslovnik na način, da boste zdaj odgovarjali na vprašanja Vlade, ker je seveda v tem kontekstu položaj obratenja Vlada podrejena Državnemu zboru in običajno

preden nadaljujemo, da se vseeno osredotočimo in da govorimo o amandmaju, torej ne pa ne razpravljamo o celotnem zakonu, sem sicer dopustila širšo razpravo, je prav tako, ampak vseeno dajmo le postaviti okvire amandmaja k 9.a členu. Nadaljujemo z mag. Borutom Sajovicem. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča za besedo. Glede na to, da smo še vedno pri široki razpravi, bo zdaj sredi zgodbe ta korak nazaj praktično nemogoč. Kadar se v Državnem zboru postavljajo vprašanja z ene ali druge strani, je mogoče vedno dobro, če se tudi na to odgovori, ključno pa je, da v teh zgodbah in v tem zakonu, (nadaljevanje) in pomoč slovenskemu gospodarstvu, da ohranjamo eno čim širšo enotnost. To se mi zdi pomembno, dragoceno. To niso področja, niso točke ali pa mesta, kjer se merijo moči v politiki. Dejstvo je, ki ga podkrepljujejo številni dokazi, da je odgovor te Vlade na problematiko gospodarstva ustrezen. Razlog, zakaj je polovico sveta, predvsem pa naš del Evrope, v stiski, ni zrasel ne v slovenskih razmerah, ne v slovenski politiki, pač pa je posledica ukrajinske vojne, inflacije in pa zaostrenih razmer na področju gospodarstva. Ker smo danes videli že cel kup grafov, cel kup enih statistik. Seveda, vsakdo si poišče tisto, ki je njegovemu političnemu prepričanju najbližja. Žal mi je, ker so prevladale negativne, jaz pa se želim zahvaliti gospodarstvu za tako novico, kot je ta vrednost slovenskega izvoza oktobra med letno višja za dobro petino. To je podatek in pa realno stanj. Torej s tega mesta v imenu Gibanja svobode hvala lepa vsem slovenskim gospodarstvenikom in gospodarstvenicam, ki se trudite. Nekateri prikazujejo svet in ga vidijo zelo črno. Poglejte si statistike zaposlovanja ljudi, za delo, nam manjka, na številnih področjih, smo na rekordno nizki brezposelnosti. Mogoče pregledate danes v enem od izvodov Financ intervju z uglednim slovenskim ekonomistom Mojmirjem Mrakom in pa napovedi za naslednje leto. Čas je za trdo delo, slogo, enotnost in seveda za to, da se bomo prilagodili razmeram na evropskem trgu. Nekatere že zdaj moti, če bodo kakšna podjetja prisiljena odpuščati in jim bo šla Vlada nasproti z ustreznimi ukrepi. Če bo v Nemčiji avtomobilska industrija imela težave, potem se te težave brez dvoma prenesejo prenesejo tudi na tista podjetja v Sloveniji, ki so vezana na avtomobilsko industrijo in tistim podjetjem je treba pomagati in jim bomo tudi pomagali. In tole, kar danes delamo s tem zakonom, je eden še od številnih zakonov, ki deluje. Veseli smo tudi podatka, da cene energentov v svetu in Evropi padajo. To je dobro za gospodinjstva, za vsakega od nas in tudi dobro za gospodarstvo. Veseli smo lahko takega torka, kot je bil ta teden, ko so se cene dizla in bencina znižali. Se spomnite tiste prve reakcije, ko se je postavil v ta sistem, ki deluje? Danes sem slišal tudi primerjave z Madžarsko. Ne, mi ne gremo po madžarskem scenariju, tja se je navezovala neka druga Vlada, mi gremo v bruseljske zgodbe po bruseljskih pravilih in po bruseljski zakonodaji, ki velja in tak je tudi ta zakon.

ni prvič, da je kolega Sajovic zamešal o katerem zakonu je govora, ampak mislim, da mu tokrat ne gre tega zameriti. Ker, še enkrat povem, zmedeno, konfuzno, neučinkovito, kar počne ta Vlada na področju soočanja z energetsko krizo. Ta zakon, ki naslavlja gospodarstvo, bomo imeli verjetno spet na eni izmed izrednih sej, domnevam, da prihodnji teden in se kliče Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi posledic energetske krize. 31. avgusta letos pa smo sprejeli Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina. In dva tedna kasneje, glejte, smo sprejeli Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo. Jaz mislim, da še uradniki ne vedo kateri zakon kaj naslavlja, da ne govorim o tem, da je en kup členov v teh zakonih, da so mrtva črka na papirju in ne pomenijo popolnoma ničesar in ne naslavljajo problema pred katerim je tako slovensko prebivalstvo kot gospodarstvo. Rezultat tega pa so statistično gledano višje cene tako električne energije kot energentov. In rezultat tega je, da so slovenski davkoplačevalci za kupovanje bistveno višjih cen električne energije 500 milijonov namenili HSE. Kajti, vsa ta razlika bo šla iz njihovih žepov, od kje pa drugje. Tisti, ki je bil sposoben in je za dve leti naprej prodajal elektriko po 60 ali pa 70 evrov, jo bo moral zdaj kupovati naslednje leto po 400 ali pa 500 evrov oziroma po 180, če boste zdaj tule zamejili, če jo bo kdo prodal po taki ceni. In iz kje bo ta denar prišel? Iz žepov, saj ste že dali 500 milijonov evrov. Tako da jaz ne vem koga, koga tukaj zavajate in komu tukaj ni jasno kaj se dogaja. Jaz sem prej grafe pokazal, ne samo dnevne, ne samo dnevne. Pokazal sem primerjavo letno, mesečno in če želite jo lahko pokažemo še desetkrat glede tržnih cen električne energije in sem vprašal, kaj se je zgodilo v letu dni, da smo imeli tržno ceno pred letom dni oziroma v začetku letošnjega leta 85 evrov za megavatno uro v Sloveniji, včeraj smo imeli pa 416 šestnajst evrov, pred mesecem dni pa 160 evrov. In da je v tem istem obdobju imela Portugalska in Španija ceno pred letom dni 122 evrov, se pravi višjo, kot smo jo imeli mi v Sloveniji v začetku leta, ki je bila 85 evrov. Danes jo imata pa ti dve državi približno enako oziroma 144 evrov, evrov, pri nas je pa 416 evrov in po tej ceni bo pač tale, bodo ti trgovci kupovali za to, da bodo lahko zagotavljali energijo tistim, za katere so pogodbe podpisali po 60 ali pa 70 evrov. Iz kje bo šla ta razlika? Iz žepov ljudi. Torej, očitno nekaj ta Vlada, oprostite, ne počne okej. Ker če je v času prejšnje Vlade bila tržna cena v Sloveniji 85 evrov in je bila nižja kot v nekaterih primerljivih državah, danes je pa cena v teh državah približno enaka, kot je bila v začetku leta, naša pa štirikrat višja, potem, oprostite, očitno je problem v tem, da imamo najbolj sposobnega trgovca, v narekovaju, z električno energijo na čelu Vlade, prej ga pa nismo imeli. In nekaj podobnega glede cen pogonskih goriv, pred letom dni, borzna cena, cena surove nafte na svetovnih trgih 10. 12. 2021 71,67 dolarjev, včeraj 71,77 dolarja. Torej ista cena pred letom dni. Pred letom dni liter kurilnega olja evro, danes 20 % več. Zakaj, če je ta cena enaka, kot je bila pred letom dni? Zakaj danes pod drugo vlado 20 % višja? Zakaj lani pri isti svetovni ceni liter dizla en evro 38, danes pa en evro 56. In zakaj lani ob isti ceni liter bencina evro 26, danes pa evro 36. Zakaj? Ali ni to kaj povezano s tem, kdo vlada in kdo sprejema ukrepe? Ali to je povezano, od česa? Torej, ukrepi, ki so bili sprejeti in ki so bili sprejemani, so v enem delu, to je potrebno poudariti, res zamejili morebitno bistveno povišanje cen za gospodinjstva in male odjemalce. In to je dobro. In to bi se zgodilo v vsakem primeru katerakoli Vlada bi bila, bi morala to narediti, ker drugače bi bila revolucija v tej državi. Ampak vse ostalo, kar je sledilo po tem, ko naj bi se na nek sistematičen način pristopilo k temu, da se zagotovi nek stabilen, predvidljiv sistem, predvsem za velike odjemalce in vse ostale, ki jih ta stroškovnost najbolj bremeni, tukaj pa, oprostite, ste zamočili. prihajajo ti ukrepi kar nekaj mesecev prepozno in niso medsebojno usklajeni in niso taki, da bi lahko, da bi lahko temu segmentu pomagali. In v ta zakon recimo ste strpali vse mogoče stvari, tudi dodatno višjo podporo

Tega ne odpravljate. Ker ni problem potenciala za različne take in drugačne sisteme, v kolikor bi bil ta birokratski mehanizem drugačen, kot ga imamo že nekaj časa, in kjer tudi prejšnje Vlade niso bile toliko uspešne, kot bi bilo prav, da bi bile. Zdaj pa glede tega člena in tega amandmaja, ki je bil naknadno vrinjen v ta zakon in v ta zakon ne sodi. Mi smo, če se spomnite, predlagali, da se ta ukrep umesti v tisti zakon, ki je naslavljal te cene za male odjemalce, za gospodinjstva in tako naprej, govorim o tej subvenciji za pelete. In isto smo predlagali glede kurilnega olja, statistični podatek, ki pove, da 15 % gospodinjstev še vedno uporablja za ogrevanje kurilno olje. Tisti, ki je govoril o tem, da je ta, tem porabnikom pač pomagati. Dalo bi se na drugačen način, če bi vi znižali cene pogonskih goriv in kurilnega olja na nivo, kot je veljal pred letom dni, kar bi lahko storili glede na te borzne cene na svetovnih trgih, potem tega ne bi bilo potrebno početi. Ampak ker tega ni, ker tega ni, je pač potrebno pomagati na ta način. Ta člen je očitno priletel v ta zakon na osnovi neke skupine poslancev verjetno, ki so pač uspeli prepričati

Ja, o tem govorim. Če pa vi menite, da boste meni povedali, kako bom posamezno stvar obrazložil, potem se pa globoko motite. Moj način obrazložitve je pač moj način in to bom počel tudi v prihodnje. Če to obrazlagam na tak način, da omenjam stvari, ki so medsebojno povezane, in ta je,

Torej, če nadaljujem, kljub temu, da ta člen ne sodi v ta zakon, je prav, da se ga sprejme. Ampak glej ga zlomka, tudi tukaj je prišlo do neke čudne situacije. Rečeno je, vsi tisti, ki so nabavili ta energent do 30. 11., se pravi, tisti, ki ga je pa 1. 12., pa ni več do tega upravičen. Jaz ne vem, zdaj z amandmajem popravljate in pravite do 31. 12. Pravi, zdaj v teh dveh tednih bo pa, bodo pa ljudje, tisti, ki še nimajo tega, navalili in bo nastal kaos, v trgovinah, pri teh proizvajalcih in to pred prazniki. Ne vem, jaz tega ne razumem, moram reči. Če ste se odločili, da se pomaga tistim, ki jih je ta strošek dejansko najbolj prizadel, ker je ta cena tega energenta najbolj poskočila v zadnjega pol leta, potem je treba pomagati vsem, ki pač so do tega upravičeni, in je normalno, da se jim pomaga za celo sezono oziroma do 31. januarja, ker večina ljudi je odlašala zaradi mile jeseni in je ta energent pač ni kupovala prej, kot je bilo to v prejšnjih sezonah. Marsikdo si tudi ne more privoščiti celo količino kupi za celo sezono, ampak kupujejo po segmentih, po 500 kil ali pa po tono, in je normalno, da je prav, da se vse obravnava na enak način. Zaradi tega predlagamo, da se pač ta časovnica raztegne do 31. januarja prihodnje leto, in da se na enak način pomaga tudi tistim, ki se ogrevajo z drugim energentom, torej s kurilnim oljem, ker žal je pač ta cena še vedno 20 % višja, kot bi bilo prav, da bi bila. Tako da, moram reči, da ni, včeraj je bilo rečeno na odboru, da v kolikor bi bil pa ta rok daljši, bi pa lahko prišlo do špekulacij. Glejte, ta argument je prazen, v vsakem primeru lahko pride do špekulacij. In vemo kakšni so kontrolni mehanizmi. In tudi, ko so bili sprejemani COVID ukrepi, in ko je šlo za pomoč podjetnikom, gospodarstvu, ljudem, je bila ta pomoč takrat, ko je bila sprejeta, sprejeta z zavedanjem, da nekaj pa bo teh špekulativnih posegov, takih ali pa drugačnih.

Pomoč je omejena na eno kurilno napravo, na posameznika, mora biti fakturirana. Ne vidim razloga zakaj je bil prej rok 30. 11. okej sedaj pa 31. 12. po vašem mnenju okej, ni pa okej 31. 1. Še posebej, zaradi tega, ker smo pred prazniki tisti, ki bo želel sedaj tole izkoristiti, bo moral na vrat na nos hiteti in pred novim letom kupovati, če bo želel to pomoč dobiti, ki pa ni ne vem kako izdatna. Prej je kolega Šturbej povedal, da glede na povečanje tega cene tega energenta je to relativno nizka vrednost, ampak vsaka pomoč, kakršnakoli že je tudi če je majhna je dobrodošla. Zaradi tega mi nismo predlagali povišanja, ampak samo rok do katerega jo je mogoče uveljavljati in predlagam, da razmislite in da to vseeno podprete. Želi še kdo razpravljati? Ugotavljam, da je interes, zato odpiram prijave.

Hvala. Kot predstavnica Vlade bi se želela odzvati na predlog amandmaja Poslanske skupine SDS k 9.a členu, ki naslavlja subvencije za nakup lesnih peletov. Dodaja se en nov pomemben element, torej tudi subvencije ekstra lahkega kurilnega olja, vendar bi najprej želela obrazložiti zakaj Vlada ne podpira amandmaja Poslanske skupine SDS pač pa podpira predlog amandmaja koalicijskih skupin, ki jo vidimo kot neko kompromisno rešitev. Namreč, treba je tukaj podati neka opozorila, bilo je že veliko o tem spregovorjeno na odboru včeraj. Tukaj prihaja lahko do zlorab, zato je bilo edino smiselno po posvetovanju z Ministrstvom za finance, da se omeji čas nakupa, torej, da velja za nazaj, zaradi tega, da čim bolj preprečimo goljufije in zlorabe, ki bi lahko prihajale v tem odprtem času naprej. Potrebno je dodati, da je večina nakupov za letošnjo kurilno sezono že bila opravljena. To pomeni, da so ljudi tistim, ki želimo pomagati, ta nakup že opravili in da ni pravega razloga, da bi to podaljševali skozi celotno zimo.

Ob tem bi dodala, da je Vlada že sprejela znižanje oziroma v Državnem zboru na predlog Vlade je bil že sprejet znižan DDV tudi za nakup lesnih peletov. je nekaj že bilo narejeno, ta predlog rešuje tiste, ki so opravili nakup za letošnjo kurilno sezono in tem želimo pomagati. Kar se tiče pa kurilnega olja pa absolutno nasprotujemo.

Subvencioniranje fosilnih goriv je pa prepovedano oziroma je tudi z vidika te Vlade nesprejemljivo. Namreč, kakršnokoli subvencioniranje fosilnih goriv vodi v prvo. Kot prvo povečevanje uvozne odvisnosti, nas tukaj vemo, da kurilno olje popolnoma uvažamo. Drugo. Nam ruši oziroma deluje v nasprotju s cilji, ki si jih moramo dosegati tako na področju obnovljivih virov energije kot na področju učinkovite rabe energije, kot na področju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. Tako da, subvencioniranje fosilnih goriv enostavno ni sprejemljivo. Vlada je pa že sprejela ustrezne

tega amandmaja in vezano na to, kar so ravnokar povedali gostje iz ministrstva oziroma sekretarka, da pač ne gre dajati subvencij za fosilna goriva, za kurilno olje in tako naprej. Jaz bi rad opozoril na to, da tako kot vsi dosedanji ukrepi in pomoči gospodarstvu in gospodinjstvom do sedaj te Vlade so mačehovski in mi imamo ta moment energetsko vojno

In naslednja zadeva, govoriti da so cene energentov glede tega, da smo malo zregulirali pa pomagali, identične. Ljudje, vzemite kalkulatorje. Jaz imam tukaj pri sebi račun za ta mesec od Adria plina, in sicer, za 140 kubičnih metrov plina, plačilo znese 177 evrov. za lansko leto v največji sezoni december in za letošnje leto 2022, januar, ko je bila največja poraba plina, je bilo za 300 kubičnih metrov plina cena nekaj več kot 200 evrov. Sedaj pa gremo h kalkulatorju, tudi za kolega Tomaža. To pomeni, da je ta moment cena za 140 kubičnih metrov kubičnih metrov plina je 170 evrov, kar je 1,21 evra. In nazaj, da je to od 0,7 evra na 1,21 1,21 evra, je to 70 % dvig. Ali je ali ne? Kje so sedaj te regulacije kako pomagamo ljudem? Potem gremo nazaj h kurilnemu olju. Dali smo amandma k temu zaradi tega, ker človek v hiši porabi 2 tisoč litrov kurilnega olja, za to pa danes rabi 2 tisoč 400 evrov. To pomeni da dva, ki hodita v službo 20 dni na mesec, zaslužita vsak tisočaka, imata premalo dve plači. Ali si bosta za celo leto sedaj urejala kurjavo? Zato smo dali to, da pomagamo ljudem in v energetski vojni mi ne govoriti o zaščiti okolja. Tudi v Ukrajini, kjer je vojna, ta moment ne morejo zaščititi okolja, ga bom pa drugo leto. Zaradi tega še enkrat, podpiram te amandmaje in seveda tudi še enkrat, kalkulatorje v roke pa potem račun od Adria plin, pa potem izračun o porabi. Isto tako v moji Adria plin

hvala za besedo. Mislim, da zadnje čase oziroma že kar nekaj časa imamo na položnicah mersko enoto za plin kilovatno uro, ne kubične metre, tako da, malo nenavaden izračun, kakorkoli. Bilo je omenjeno v razpravi, da je tukaj dosti zakonov, in da je to težko zložiti skupaj. To verjamem. Namreč zaradi tega ker je bilo že povedano poleti, pa verjetno na vsaki seji to poudarimo, ko se sprejema ta zakonodaja, energetska, ki je odziv na dogajanja na trgih, in ker so dogajanja na trgih energetskih in dogajanja z dostopnostjo energije tako volatilna, zato je tudi pravzaprav nemogoče sprejeti v nekem trenutku nek zakon, ki bo zdaj veljal eno leto in bo vse zafiksiral, ker potem se ne bomo več mogli, se ne bi mogli odzivati na tiste trenutne spremembe, ki recimo nastajajo. Recimo, bilo je povedano, ne vem, da je cena na borzah zdaj 400 evrov, pa da je bila, ne vem, januarja 85, itn. To je možno na veleprodajnih trgih, ker niti prejšnja vlada ni imela na to nobenega vpliva kakšne so cene na borzah, tudi sedanja Vlada jih nima. Govorim o borzah veleprodajnega trga z električno energijo. Ima pa Vlada in pa seveda država vpliv na vse tisto kar smo prej povedali, to so pa vsi tisti ukrepi, ki so bili do sedaj sprejeti. Pa še na ceno kurilnega olja, bi pa še nekaj tudi povedal. Tudi to lahko spremljate na portalih raznih medijev, kako se ta cena giblje. Pa je recimo zanimiv podatek, da je cena 31. maja, to je dan pred nastopom nove vlade, če se prav spomnim, kurilnega olja v Sloveniji znašala ena 1,429 evra. Cena na dan 6. 12. pa je znašala 1,19 evra. Tako da, tudi okoli tega pa okoli vzdržnosti te formule po kateri se vse skupaj izračunava, prej smo pa že nekako obravnavali nekaj lekcije o tem kaj je smiselno in vzdržno po kakšnih ukrepih iti, po kakšnih pa ne. Pa še mogoče eno besedo o statistiki. Res je, tretji kvartal, cene elektrike in plina v Sloveniji za gospodinjske odjemalce so bile višje, kar je bilo omenjeno. Seveda, kaj pa zajema tretji kvartal, katere mesece? Julij, avgust in september.

naslednjega leta, torej ves ta čas bodo takšne cene. Tista statistika za kvartal pa še zajema mesec julij in avgust, ko so bile dejansko cene precej višje, potem so se pa znižale na podlagi regulacije Vlade. Hvala.

Jaz sem izrecno primerjal stanje na veleprodajnih trgih na dan 1. januar v različnih državah in izrecno sem postavil vprašanje, kako je mogoče, da je bila cena na tem na tem trgu 1. januarja v Sloveniji takrat 85 evrov, v Španiji pa 122, danes je pa ta cena v Sloveniji 416 evrov, v Španiji pa 144 evrov. O tem sem govoril. In glede kurilnega olja enako, 1. januar po posegu prejšnje Vlade je bila cena kurilnega olja 1,01 na liter, torej en evro na liter. Ti podatki samo govorijo o tem, da nekateri pristopi in ukrepi žal niso pravilni

Hvala lepa. V amandmaju govorimo o ukrepu za subvencijo za nakup lesnih peletov. To je zagotovo dober ukrep. Tudi določitev obdobja do konca decembra letošnjega leta je zgodba, ki omogoča kar nekaj manevrskega prostora, pravočasen nakup in pa koriščenje subvencije, tako kot je, rekel, ukrep Vlade na področju elektrooskrbe in na področju plinske oskrbe ljudem prihranil marsikateri evro v denarnici in to je dobro. Danes je debata tudi politična. Mogoče je za vse tiste pozorne poslušalke in poslušalce pomemben tudi podatek, ki je bil predstavljen v stališču ene od poslanskih skupin, na koncu rekoč, da temu ukrepu, ki se ga zdaj celo sejo kritizira ne bodo nasprotovali. Treba je pogledati tudi glasovanje o tistih ukrepih, ki so bili sprejeti, so danes kritizirani v slogu tistega reka, da so po bitki generali vsi, tudi tisti naši ukrepi so dobili široko podporo tistih, ki jih danes kritizirajo. In mislim, da je za to državo to dobro, tako da iščimo skupne rešitve, ki izboljšujejo stanje na energetskih trgih v okviru ukrepov in možnosti, ki jih Slovenija kot relativno majhna država ima.

prej je bilo rečeno, da ravno moj predhodnik, ki je govoril, da ne gre samo za neko vsebinsko razpravo, ampak gre za politično razpravo. pred nami je amandma Slovenske demokratske stranke, ki je povsem apolitičen, je pa namenjen reševanju aktualne krize. Se pravi vsebinski, pa vendar menite, da ni primeren, da ga sprejmemo. Še enkrat bom povzela, tudi za to, da slišijo državljanke in državljani, želimo in predlagamo, da se doda tudi subvencija za tako imenovana ekstra lahko kurilno olje za nakupe do največ 2 tisoč litrov. Jaz tukaj res ne vidim prav nič političnega, vidim pa zelo koristen predlog za naše gospodarstvo.

Jaz trdim, da govorimo o modrih odločitvah, modrih zato, ker bi pomagale našemu gospodarstvu, ki nam sporoča, da ne zmore več, po teh cenah in tem položaju in tem stanju, ki je danes ne zmore več. In oprostite, kolega Sajovic, prej za vašo nonšalantno izjavo pa res, glejte, ne paše niti v ta trenutek niti v ta Državni zbor. Rekli ste: »Ja, saj pač, ko pa zaposleni ne bodo zmogli, bomo pa potem to reševali na nek drug način.« Poglejte, ravno zaradi Vlade Slovenske demokratske stranke imamo rekordno zaposlenost in obdržimo jo. in obdržimo jo. Ne delajmo tega, da bomo govorili: Ja, ko pa ne bodo zmogli, bomo pa potem neke druge ukrepe« kot je na primer seveda, da gredo zaposleni na zavod zavod zaposlovanje in dobivajo potem socialno pomoč. Menda ja ni to rešitev v tej državi. Menda ja, si želimo, da obdržimo visoko zaposleno, saj nenazadnje tega tudi potem krepimo našo finančno blagajno, blagajno, ki je potem namenjena za vse, za vsa področja našega življenja. Tako, da jaz mislim, da vendarle ne moremo tako preprosto te stvari jemati in da moramo vendarle sprejemati ukrepe, ki bodo res v pomoč. Zdaj, obrnila bi se tudi na državno sekretarko. Res, spoštovana, nedostojno in nizkotno je bilo, da ste to krizo, ki je danes v Sloveniji enačili oziroma vlekli paralelo s covid krizo. Covid pandemija, spoštovana, je po svetu, v Evropi in tudi v Sloveniji terjala mnoga življenja in marsikateri družini se je zaradi tega življenje spremenilo, tudi po tistih, ki so preboleli in imajo žal še danes posledice. Imeli smo pregreto zdravstveno situacijo. V Sloveniji smo zdržali. Danes te pregrete situacije ni, pa poglejte kaj se v zdravstvu dela, v vaši vladi napovedujejo stavko. naši vladi so zdržali. Tako, da vas prosim, res vas prosim, ne primerjajte neprimerljivega, to je nedostojno. In še nekaj, kljub temu, da smo se znašli v pandemiji in v hudi krizi, smo v Sloveniji vlekli ene najboljših ukrepov, kar kaže danes podatek po tem, kako smo izšli iz krize krize covid. Slovenija je ena najbolj uspešnih držav, kar se tiče soočanja s to krizo. Želela bi si, res bi si želela, ne glede na to, kdo je na oblasti, da bomo tudi po tej energetski krizi v Sloveniji na vrhu, ampak zaenkrat to ne kaže tako, zaenkrat kaže zelo slabo. In še enkrat, podatki, ki so res alarmantni, v začetku leta je bila v Sloveniji 85 evrov megavatna ura, 85 evrov, včerajšnji podatki 416 evrov in samo v mesecu dni je to zraslo iz 160 na 416, kar pomeni 260 % več. Ali povejte mi, zdaj imamo učinkovite ukrepe za to, so zadostni ukrepi za to kar se nam dogaja? Poglejte, kakšne ukrepe ste tudi sprejeli samo za državljanke in državljane, mnogo skupin ste izpustili. Meni ljudje razlagajo, da nimajo denarja, da si kupijo, ne vem, drva za kurjenje, ker so cene takšne kot so in da dejansko ne vedo, ali bi se odločili za drva ali za hrano in to ne govorim na pamet, to mi govorijo ljudje iz terena. Imamo ljudi, ki živijo sami in morajo ogreti tisti prostor, kjer živijo in dejansko ne vedo, kako naj to storijo, ne pridejo skozi mesece,

pomoč našemu gospodarstvu. Skupaj naredimo korak naprej, pa ni pomembno, od kod pride predlog, ali z leve ali z desne strani. Poglejte, mi se vsaj trudimo, dajemo amandmaje, pomagamo. Vaših koalicijskih partnerjev v dvorani sploh ni, jim ta razprava očitno ne zdi potrebna. Ampak mi pa hočemo sodelovati. Z amandmaji, predlagamo določene rešitve, ampak vi jih zavračate. In potem boste rekli, da je problem v Slovenski demokratski stranki, in da smo mi tisti, ki ne sodelujemo in ne bodi ga treba. Umirite se, kolegica, brez problema, jaz sem vedno tiho, ko vi razpravljate. res gre za ukrep, ki mislim, da je koristen, in smo ga sposobni sprejeti tudi finančno. Razmislite, res, želela bi si, da skupaj predlagamo in sprejemamo ukrepe, ki so še učinkovitejši in boljši za dobro vseh, gospodarstva in potem vseh posameznikov, ki živimo v tej državi. Saj vse skupaj je povezano in, če gre za gospodarstvo, gre tudi za posameznike in gre za zaposlene in gre za nezaposlene, gre za mladostnike, gre za odrasle, gre za vse. Razmislite.

lepo razpravljati in se pogovarjati, z gospo Anjo se pa še posebej strinjam, kajti delimo skrb za tiste najranljivejše skupine, ki ste jih prav vi omenila. Ko smo se pogovarjali o davčni reformi, koga smo mi naslovili s to reformo? Prav tiste, ki jim gre najtežje, tam so obremenitve največje. Se še spomnimo prvih ukrepov te Vlade, komu so bili namenjeni konkretni finančni dodatki in podpore tistim, ki jim gre, žal, najtežje. Smo razširili zakonski okvir in pa nabor tistih, ki lahko pridejo do pomoči na Centrih za socialno delo, pa jih do zdaj niso bili upravičeni. Smo in jaz mislim, da je to za državo velik napredek. Gospa kolegica je govorila o nonšalantnosti. Ne gre za nonšalantnost, gre za dejstva, da se v letu 2023 v Evropi napoveduje ohlajanje gospodarske rasti, kar bo imelo kopico slabih posledic, mogoče eno samo dobro, da bo to tudi umirilo inflacijo. Ampak modri ljudje se na tisto, kar se napoveduje, pripravijo, ne tiščijo glave v pesek. država mora biti z ukrepi pripravljena tudi na to. Da pa ne bo kakšne zmote in pomote, ta trenutek govorimo o amandmaju, ki ureja subvencije za nakup lesnih peletov. In ta ukrep, možnost nakupa s subvencijo do konca leta je pravi, je na mestu in je in bo deležen naše podpore.

ker jaz nisem primerjala dveh kriz. Morda ste, niste slišali, ampak gospod poslanec Cigler Kralj je Vlado pozval oziroma pozival in spraševal zakaj ne sprejema prejšnja, na način, kakor je prejšnja Vlada obvladovala covidno krizo in sprejemala protikoronske pakete zakonodajne, in jaz sem se nam, odgovarjala procese oziroma na način dela Vlade in nisem primerjala dveh popolnoma neprimerljivih kriz, s čimer se pa lahko z vami strinjam. Bi pa samo opozorila, da Vlada še vedno vztraja na nasprotovanju amandmaja Poslanske skupine SDS na 9.a členov. Namreč, gospa poslanka je govorila, da amandma služi pomoči gospodarstvu. Bi opozorila, da tudi če bi bil amandma Poslanske skupine SDS sprejet, ostaja prvi odstavek tega člena nespremenjen. Upravičenci so pa določeni, to so fizične osebe, ki imajo vgrajeno kurilno napravo za ogrevanje svojega lastnega gospodinjstva.

Hvala lepa. Ne morete upravičiti tisto kar je neopravičljivo, žal ne. In nisem govorila o, jaz sem govorila o vašem nizkotnosti zaradi primerjave, ne o vam osebno, tako da primerjava je nizkotna. To upam, da ločite. kot rečeno, ni opravičila za ne neopravičljivo. Ko sem govorila o amandmajih, sem govorila tudi o podaljšanju ukrepa in tukaj gre tudi za gospodarstvo. Je tako? Se boste verjetno z mano strinjali. Tako da sem pa potegnila v celotni razpravi o problemu gospodarstva in fizičnih oseb in sem tudi povedala, kako pomembno je, da sprejemamo ukrepe za ene in za druge. Tako da predlagam, državna sekretarka, da res dobro poslušate poslance, preden z njimi polemizirate, kar pa po navadi sploh v tem Državnem zboru ni navada. Namreč, ponavadi ste vi tukaj zato, da vas mi sprašujemo, vi odgovarjate, ne pa da z nami polemizirate. Morda se boste kdaj odločili, pa boste postala poslanka, pa boste takrat polemizirali. Hvala lepa. tole ni bilo primerno. Jaz mislim, da državna sekretarka seveda povsem lahko pove in se tudi odzove na to, če je izzvana. Tako da menim, da tole niso bile ravno primerno besede. Gremo naprej. Gospa… Izvolite, proceduralno. Spoštovana predsedujoča, začeli ste voditi sejo in niste slišali celotnih razprav že pred tem. Vaša predhodnica je državno sekretarko danes že opozorila zaradi neprimernega izvajanja in jaz sem govorila o celotnem njenem izvajanju danes. Tako da je bila že opozorjena. In moje opozorilo dodatno je bilo na mestu.

Res je zanimiva današnja debata. Zelo zanimivo mi je tudi razmišljanje ali pa ugotovitve kolegov ali pa kolege, ki je včeraj sedel na Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor in danes razpravlja oziroma meni, da je ta zakon prazen. A res? Ali nismo včeraj ugotavljali, da je zakon odličen? odličen? Da naslavlja različna področja, različna področja. Pojasnila smo prejemali tako s strani državne sekretarke z Ministrstva za infrastrukturo mag. Sršenove. Pojasnila nam je podajala direktorica Agencije za energijo mag. Duška Godina. Prav tako se aktivno vključeval v razpravo direktor Elesa mag. Aleksander Mervar. Zelo plastično so nam prikazovali situacijo, na kakšen način bo možno izvajati ta zelo zahteven tehničen zakon. Mislim, da gre za eno sprenevedanje, ki pa smo mu priča že večkrat bili. Predvsem me muči tudi to, da ali res mislimo, da bo ta zakon za koga škodljiv? Ta zakon ne bo za nikogar škodljiv.

celoten položaj, se pravi, nacionalen položaj pri soočanju z energetsko draginjo. Dobro veste, da pa proračun ni zlata jama, in ko zdaj govorimo o temu amandmaju k 9.a členu, je to še eno od dejstev, da proračun ni zlata jama, da je omejen. Ta zakon je torej interventen, solidarnosten in v končnem naslavlja ravno najranljivejše skupine. Predvsem pa je selektiven in samo skupaj z drugimi že sprejetimi in tudi še bodočimi zakoni naslavlja celokupno problematiko. Države, ki so bile navedene, da sprejemajo drugačne ukrepe, ma ja, jih sprejemajo drugačne oziroma na drugačen način, rešujejo pa enake izzive kot mi. Zakonodaja, ki jo mi v Sloveniji sprejemamo, mora biti vkomponirana v naš pravni red in mora pri tem upoštevati seveda tudi evropske določbe, evropsko uredbo, ki je bila sprejeta nazadnje. Zato posamezne države sprejemajo zakonodajo na svojevrsten način, ampak kot rečeno, celokupno gledano pa naslavljajo enake probleme. Torej, če zdaj rečem še o samem zakonu. Ja, tako kot smo že včeraj ocenjevali z vrst različnih deležnikov, je odličen, pravočasen, uredba Evropske unije sprejeta 6. 10., vse te stvari naslavlja in seveda jih moramo povzeti povzeti oziroma izvajati tudi mi. Glede cen o katerih pa danes tukaj govorimo in gibanja cen na borzah, poglejte, tukaj pa se jemljejo segmenti cen. Borze, kako se oblikujejo cene na borzah, razumejo v Sloveniji prav zares samo samo določeni posamezniki oziroma je to področje izjemno zahtevno in ne da se v dveh, treh stavkih povedati kakšna je cena in zakaj mi nimamo takšne cene. Je pa res, in s tem se pa strinjam, da mogoče ne naslavlja vseh posameznikov na enak način z enako mero, ampak ampak selektiven je zakon in tudi tako smo rekli, da bomo delovali, ne vseh povprek, ne potrebujemo vsi pomoči na enak način. Ne zdi se mi korektno od opozicije, da tako populistično, realno nekritično odrihajo po Vladi, ker to ni nič drugega kot odrihanje po Vladi in po ukrepih, ki jih ta Vlada sprejema. Ne zavedamo se pa ali pa se nočemo zavedati, kako težko bitko bije ministrstvo oziroma Vlada, ko se sooča z najtežjo energetsko krizo, ki smo ji priča, vsi mi. Mi se zavedamo, da dejansko želijo z ukrepi vplivati na vse segmente zato, da bi iz te krize izšli s kar najmanj žrtvami. Ta Vlada se trudi vsakič znova z ukrepi, da bo tudi gospodarstvo ohranjalo delo, ohranjalo zaposlenost in ne bilo zaprto, makar to ni tema današnjega zakona. In nekdo je rekel, da je ta zakon zmeden oziroma, da je delovanje zmedeno, konfuzno in neučinkovito. Sprejemanje zakonov zmedeno, konfuzno in neučinkovito. Ne, je le spoštljivo do državljank in državljanov. Ne poslužujemo se redukcij, niti ne zapiramo vrtcev in šol, niti gospodarstva. Vse se bo naredilo za to, da do tega ne pride. Pa veste, saj bi mogoče že danes lahko rekli, da bi se del družbe zaprl, da ne bom zdaj navajala kdo, ker se me bo potem spet povzemalo

Če pa rečete ali pa če pa namigujete na to, da bi se morali z energetsko krizo spopasti na način sprejemanja PKP-1, 2, 3 pa res pa res mislim, da ni najbolj primerno oziroma ne bomo. Zakaj ne bomo na ta način ravnali? Ker PKP-ji pa vprašajmo državljanke in državljane, kaj si o tem mislijo, so bili netransparentni, mestoma tudi neustavni, težko berljivi in tudi težko izvajajoči se v gospodarstvu pa tudi škodljivi so bili, seveda. Torej tista situacija pa je zame bila konfuzna, zmedena in neučinkovita. Ceno plačujemo še danes. Predvsem na področju zdravstva, šolstva, dolgotrajne oskrbe, torej tam, kjer smo najranljivejši. Z energetsko krizo se naša Vlada boji danes drugače sprejema sprotne učinkovite ukrepe in seveda ne, da vas potolažim, ampak to je dejstvo, posamezni zakoni bodo še prišli na naše mize slej ko prej, zato ker ni videti trenutno koncu tej krizi in sprejemali jih bomo, seveda. Razmere pa, kot smo danes že večkrat slišali, so res nepredvidljive in to je potrebno ves čas imeti v mislih, ko tako tolčemo po delu te Vlade. Jaz se bi s tega mesta še v svojem imenu opravičila in tudi v imenu naše poslanske skupine državni sekretarki, da posluša o svojem današnjem nastopu, ko nam želi razložiti samo materijo tega zakona, da je njena razprava nedostojna in nizkotna. Ali se mi zavedamo teže teh besed in v čem bi bila nizkotna, ne vem. To pa, ali so ukrepi zadostni, primerni pa smo seveda danes že slišali. V tem trenutku zagotovo, da. da. Mogoče bi samo še tu prosila predsedujočo, ker ste prevzela pač vodenje seje malo kasneje. Ves čas že kolegi z moje leve strani mešajo dva zakona. In sicer, tega današnjega interventnega in pa interventni zakon, ki bo naslavljal problematiko gospodarstva. To ni korektno in je manipulajoče. Ves čas te stvari mešamo in govorimo kako gospodarstvo ni zadovoljno s sprejetimi ukrepi. Zanje ukrepi pridejo na vrsto, mislim, da je drug teden na vrsto na vrsti ta zakon. Hvala. Hvala lepa. Glede na to, da sem bila zelo pokroviteljsko prej tudi označena, bom rekla, da sem bila opravičena na začetku vodenja seje, zaradi drugih službenih obveznosti, za to. Imate proceduralno, gospa?

da niste morda slišali cele razprave in da je bilo za to tudi posledica mojega odgovora, takšen kot je bil. Še enkrat, tudi kolegica ni poslušala. Nizkotno je primerjati covid krizo z aktualnim stanjem, nizkotno je to primerjati, ker tam so ljudje umirali. Umirali so, družine so ostale brez svojih družinskih članov, nekateri imajo še danes posledice in to hude posledice in se težko prebijajo čez življenje, zaradi teh zadev. Tudi še ne vemo kaj še bo v prihodnje. Nenazadnje niti ni še vse skupaj zaključeno, ampak to res ni primerljivo in je nizkotno, če greš takšne stvari primerjati. Ampak še nekaj. Vi lahko še ne vem kaj govorite in poskušate negirati in izničiti PKP ukrepe, ampak podatki so tukaj.

Danes smo slišali s strani vašega vodje poslanske skupine, da po bitki general je biti vedno dober, ampak mi danes sploh še nismo po bitki, danes smo še močno v bitki in še ne vemo kaj in kako bo. Tako da, pač ni potrebno, da se opravičujete, za moje izjave, če bo potrebno, se bom jaz opravičila, ampak kot rečeno, gre za primerjavo dveh neprimerljivih zadev in to je bilo nizkotno dejanje

Ja, glede tega, kateri zakon obravnavamo, jaz mislim, da najbolj globoko je te zadeve zamešal vaš vodja poslanske skupine, spoštovana kolegica, Borut Sajovic, ampak ga ne potrebuje predsednica na to opominjati, sem ga jaz sam in sem mu tudi povedal, da mu nič tega ne zamerim, zaradi tega, ker v tej konfuzni poplavi različnih predlogov, ki smo jih obravnavali zadnje tri mesece, sem povedal, da verjetno niti uradniki ne vedo več v katerem zakonu kaj piše in kateri zakon kaj obravnava. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati o tem? (Da.) Aha, še. To se pravi, vas bom prosila za prijavo. Prosim vas za prijavo k razpravi. Imamo dva prijavljena, prvi je kolega Žan Mahnič in za njim kolega Aleš Rezar. Izvolite. Hvala, predsednica. V času volilne kampanje smo poslušali s strani Gibanja svobode, da bodo ravnali tako, kot bo dejala oziroma predlagala stroka. stroka v gospodarstvu govori eno, Vlada dela drugo, stroka v zdravstvu dela ena, govori eno, Vlada dela drugo in tudi nenazadnje, kar vidimo zadnje dni, stroka v policiji predlaga eno, Vlada dela drugo. Se pravi, na nobenem področju ne upoštevate stroke. In tisti, ki v Sloveniji najbolj vidno nekako predstavljajo gospodarstvo, so vam v tem tednu dejali, da ukrepi, ki jih pripravljate, niso zadostni, da ne bodo praktično v nobeni meri vplivali na to, da bi bila situacija v Sloveniji boljša in enako je s tem zakonom, ki se tudi seveda dotika gospodarstva, kajti kupna moč naših državljank in državljanov pomembno vpliva na to v kateri smeri bo gospodarstvo plulo. Španska kolegica, poslanka iz vrst Sanchezove stranke, se pravi socialistka, mi je poslala eno tabelo je vprašala, Žan, kako je možno, da imate v Sloveniji drugo, takoj za Francijo praktično najdražjo ceno elektrike? Samo zadeva je zelo preprosta, za predsednika Vlade imamo bivšega trgovca z elektriko in podobno je drugje. Jaz se spomnim še, ker imam tudi kamin na pelete, mislim, da januarja, februarja, če si se ustavil recimo na Petrolu, kjer so nekako najvišje cene, mislim, da je bila dobrih 4 evre, je bila vreča peletov, danes je približno 10 evrov. Se pravi, državljanke in državljani so v času vlade Janeza Janše, kjer je bilo po vaše vse narobe, za tono paletov dali 280 evrov, v času vaše vlade dajejo za tono paletov 660 evrov. Glejte, številke ne lažejo, potrebno je narediti samo primerjavo. Državljanke in državljani naj samo pogledajo ceno na položnicah, ki so jo plačevali januarja, februarja, marca in naj jo primerjajo s cenami, ki jih plačujejo na sedanjih položnicah in zadeve primerjajo in videli boste, kdo je bil učinkovit pri svoji politiki in kdo je sprejemal zakone, ki so dejansko pomagali našim državljankam in državljanom in tudi s temi 100 evri subvencije, ki jih dajete, je to bistveno premalo, še vedno bo cena za tono peletov krat dva, dva, se pravi dodatnih 280 evrov, v primerjavi z desetimi meseci nazaj. In resnično ne razumem, zakaj ne želite

ko smo priča enormni inflaciji, ko smo priča sprejemanju zakonodaje s strani Vlade Republike Slovenije, ki znižuje neto plače, vi bi v tem času silili državljanke in državljane k nekim enormnim investicijam za zeleno preobrazbo. Ne da se dopovedati Evropski uniji, ne da se dopovedati Evropski komisiji, da to kar trenutno počnejo z emisijskimi kuponi, da je streljanje v koleno. Vemo kakšne probleme imamo s Tešem, predvsem zaradi tudi emisijskih kuponov in namesto, da, ker vemo kako je trenutno z energetsko krizo zaradi vpliva ruske agresije na Ukrajino, namesto da bi sedaj le malo zamižali, kar se tiče tega zelenega prehoda, zelene preobrazbe vi seveda vztrajate na tem, hkrati pa odpuščate vseeno odprta vrata, da pa se lahko to preko Vlade na nek način regulira. Zadnjič sem spremljal eno razpravo v ameriškem kongresu, zdaj delate podobno kot ameriški demokrati, seveda najlažje je sprejeti, da leta 2030 bo celotna javna uprava v Ameriki, se pravi vse kar je državne uprave, da bodo imeli električne avtomobile. Potem pa, ko nekdo vpraša, glede na to, da nimamo infrastrukture za to, ali bomo mi sposobni zgraditi v 8 letih infrastrukturo za to, potem pa vse tiho je bilo. In v Sloveniji enako, vsi bi dajali na strehe panele, vsi bi se vozili z električnimi avtomobili po vaših usmeritvah, ampak mi infrastrukture za to nimamo. In namesto, da bi državljanom šli na pomoč in rekli, bomo to zimo zamižali na eno oko glede tega zelenega energetskega prehoda in bomo subvencionirali tudi kurilno olje, ne, vi jim najprej znižate plače, potem pa rečete, boste pa pač morali spremeniti kurjavo in kuriti na nekaj drugega in opustiti fosilno gorivo. Tako da položnice in pa transakcijski računi so tisti, ki so odraz vaše politike. In pa poglejte, prej ste kritizirali Madžarsko, kolega Sajovic je dejal, ne želimo biti taki kot Orban, ne želimo iti po poti Madžarske, meni to slika kaže nekaj drugega. Tukaj je vidna neka kemija, tukaj je vidna neka kemija. Če se ti res ne strinjaš z nekim avtokratom, potem takšna slika ne more nastati. Lahko pa nastane v primeru, da pa smo tudi v Sloveniji priča Orbanizaciji, kar pa gledamo nenazadnje zadnje dni, kar se dogaja v policiji. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Aleš Rezar, beseda je vaša. **ALEŠ REZAR (PS Svoboda):** Najlepša hvala za besedo, spoštovana predsednica. Obravnavan zakon je tehnične narave. Naslavlja najbolj ogrožene. Danes pa smo s strani opozicije poslušali veliko sprenevedanja in navajanja nenavadnih cen. Pa imam za opozicijo izziv, zelo radi izberete politično demagoške podatke, v današnjem primeru za ceno električne energije, pa jih dajmo na test. Izzivam vas, da uredite za Slovenijo uvoz dva teravatnih ur pasovne energije za leto 2023 po cenah okoli 120 evrov, kolikor ste prej navajali. Sredstva in nakup bo zagotovljen preko dobaviteljev. Jaz pa vam zagotavljam, da se bomo tako rešili energetske krize najbrž za naslednjih deset let. Takrat se boste lahko popolnoma upravičeno okitili za rešitelja energetske krize, do takrat so pa to prazna zavajanja. Zato resnično upam, da sprejmete ta izziv. V nasprotnem primeru pa prosim, da ljudi ne zavajate z nedosegljivimi cenami, ker je to nespoštljivo, neodgovorno in neprofesionalno. Od vsega je pa za razmere na trgu najmanj kriva naša vlada. Zelo zanimiv je tudi očitek stranke, ki je na oblasti 30 let, da ni infrastrukture. Menim, da vlada, ki je na oblasti šest mesecev,

No, karkoli je zdaj že to bilo. Gremo zdaj še naprej, če želi kdo razpravljati? Vi želite še razpravljati? Bi še kdo razpravljal, razen gospoda Černača? Ne. Potem dajem besedo gospodu Černaču. Ja, tisti, ki ni razumel, pa ni poslušal kolega, on je povedal, da naj pač rešimo situacijo. Jutri jo lahko začnemo reševati. Ampak nisem zasledil, da bi vaš predsednik Vlade odstopil, pa bi moral po tistem, kar se je dogajalo v zadnjih dneh. Prej je poslanka Svobode govorila o tem, da so bili ukrepi prejšnje Vlade škodljivi za ljudi. Ja, tako so bili škodljivi, da smo imeli lani najvišjo gospodarsko rast v okviru Evropske unije. Tako so bili škodljivi ti ukrepi, da smo imeli rekordno zaposlenost. Tako so bili ti ukrepi škodljivi, da imate vi letos v proračunu za približno milijardo več prilivov iz naslova takih in drugačnih davkov in prispevkov, kot bi jih bilo sicer, v kolikor bi vi vladali kakšno leto nazaj in sprejemali take ukrepe, kot jih sprejemate danes. Tako so bili ti ukrepi škodljivi, da se gradi 18 domov za starejše iz nepovratnih sredstev React EU, in da se je ustavila celovita prenova UKC, ki je bila začeta pod prejšnjo Vlado, ustavil pa jo je vaš minister in vaš predsednik Vlade. Investicija, ki se je pripravljala leta in leta, in ki bi zagotovila pacientom in vsem v tej ustanovi normalne pogoje za zdravljenje in za delo. Tako so bili škodljivi ti ukrepi prejšnje Vlade, da so imeli ljudje debelejše denarnice, približno za 2 milijardi evrov so se iz 20 na 22 milijard povečali prihranki v bankah. In, da ne naštevam seveda še vsega naprej. Seveda noben ni govoril o škodljivosti tega zakona, čeprav je v enem delu začasno škodljiv za okolje, bom povedal potem kje. Smo pa govorili, in še tretjič ponovim, o zmedenem, konfuznem in neučinkovitem pristopu. In to izhaja iz vsega, kar je bilo do zdaj sprejemano in kar še bo sprejemalo v prihodnjih dneh in tednih. Poslanka je prej govorila o nekih ukrepih, ki bi jih bilo potrebno sprejeti, če tega zakona ne bi bilo danes na mizi. Glejte, prej sem citiral številne od teh zakonov, ki so bili sprejeti, za katere verjetno marsikdo tudi od uradnikov več ne ve, da veljajo. 13. 9. Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo, neka predhodnica tega, kar imamo danes na mizi, 14. člen, omejitev temperature zraka za namen ogrevanja in hlajenja v javnih stavbah in stavbah, kjer se zadržuje javnost. Tu že imate ukrep, teh 19 stopinj ali ne vem koliko. Prepoved osvetljevanja, 15. člen je bil že uveden. Na nekaterih avtocestnih odsekih je bila ukinjena razsvetljava in tako naprej. Plus nekaj stopinj kelvina višja temperatura v Savi zaradi povečanega obratovanja NEK, in še številne druge zadeve. Tako da, še enkrat, res zmedeno, konfuzno, neučinkovito. In ta ista kolegica je govorila o specifičnosti delovanja borz oziroma veleprodajnih trgov z električno energijo. Ampak glejte, ta ista specifičnost in zapletenost je po moji oceni veljala 1. januarja na enak način kot velja danes. In jaz sem samo primerjal podatke med 1. januarjem te specifične zapletenosti delovanja borznih sistemov, kjer lahko ugotovimo, da slabo leto nazaj smo imeli v Sloveniji elektriko na teh zapletenih borznih sistemih po 85 evrov megavatno uro, Španija po 122, danes jo imamo pa mi 416, Španija pa 142. In sem se spraševal, kaj je vzrok in kaj je posledica tega, verjetno ne zapletenost delovanja sistemov, ampak nekaj drugega. Glede tega amandmaja, ker je bil glavni problem ali naj velja dva meseca več ali dva meseca manj, in kjer smo pokazali, da ta argument o špekulacijah ravno toliko drži, če velja en mesec več ali pa manj, je bil dodan danes s strani državne sekretarke še en argument glede razširitve na ekstra lahko kurilno olje, mi pa ne podpiramo fosilnih goriv, mi pa tega ne bomo naredili, zaradi tega, ker je to v nasprotju z ne vem koliko direktivami. Poglejte, tule v tem istem zakonu ste vnesli noter 20.a člen, sicer mu je malo bojazljivo nasprotovala včeraj predstavnica Levice na odboru, celo tako, da je glasovala proti.

Minister po pridobitvi mnenja sistemskega operaterja s sklepom določi kurilne naprave s skupno vhodno toplotno močjo nad 50 megavatov, nad 50 megavatov, se pravi največje, za katere ne velja zahteve in pogoji iz okoljevarstvenih dovoljenj glede določene vrste goriva, parametrov njegove kakovosti, omejitve glede števila ur obratovanja za posamezno vrsto goriva ter s tem povezanih mejnih vrednosti emisij ter obveznosti glede izvajanja obratovalnega monitoringa. Poenostavljeno povedano, ko bo kriza res huda in če ne bomo želeli biti v temi, boste zagnali Brestanico, kurili boste dizel na polno. Po moje boste v mesecu dni pokurili bistveno več kot cela Slovenija, vsa ta mala gospodinjstva elkota v mesecu dni. Proizvodna cena bo tam nekje med 300 in 400 evrov za megavatno uro. Kdo bo to plačal, kdo bo to plačal? Ljudje bodo to plačali in gospodarstvo. To je vaš način učinkovitega reševanj. In zakaj kljub vsemu ne bomo temu zakonu nasprotovali? Zaradi tega, ker je to vaša odgovornost, vi sprejemate odločitve, zanje vi odgovarjate, ne moremo pa seveda nasprotovati nekaterim ukrepom, kot je ta sicer minimalni, ampak še vedno podpori ljudem za uporabo lesnih peletov. V kolikor pa bi bil ta zakon vsaj delno spremenjen, potem bi ga kljub vsej konfuznosti veljalo podpreti. Ampak glejte, za naprej, ker se ta kriza konec letošnjega leta ne bo ustavila, skrajni čas, da se ta nesistematičen pristop, ko se sprejemajo odločitve in rešitve glede na to, katero ministrstvo je bolj pridno in padajo potem na mizo ti zakoni, seje po nujnem postopku, kot da so neke izredne razmere, naj se neha. mislim, da ni nobene potrebe za ta zmeden in konfuzen pristop in ne gospodarstvo ne ljudje tega ne želijo več gledati. Potrebno je sprejeti učinkovite ukrepe, ki bodo imeli neko dodano vrednost in ki bodo tudi pomenili neko luč za izhod iz te krize. Bilo je rečeno, ne moremo tega sprejeti za te, za elko in za pelete, podaljšanje obdobja za en mesec, ker to stane. Proračun ni zlata jama, pa govorimo o nekaj milijonih. A za 500 milijonov evrov, ki ste jih sedaj namenili in nakazali že 300 milijonov HSE-ju pa ni problem proračun, a tam pa ni problem, tam pa tam pa ni problem davkoplačevalski denar? Tako da glejte, tukaj ne samo v predlaganju in sprejemanju odločitev, tudi v argumentaciji ste zmedeni, tudi v argumentaciji. Zaradi tega sprejmimo vsaj tisto, kar je dobro za ljudi, sprejmite amandma, ki smo ga predlagali in pomagajmo vsem tistim, ki jim lahko pomagamo,

Ne, potem zaključujem razpravo in v razpravo dajem 10. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? (Da.) Ja, tu že vidim roke. Prosim vas potem za prijavo.

Zdaj sam podpiram amandma k 10. členu, kateri zameji ceno električne energije iz 180 evrov na 120 evrov, z razlogom, ker ta cena nekako tudi potem lahko ali pa vpliva na borzo z električno energijo. Tako, da tisti, kateri bodo prodajali nad to ceno električno energijo, gre se predvsem za borzne te družbe oziroma tudi za proizvajalce, kateri prodajajo elektriko, da s tem tudi nad to ceno plačajo določen prispevek, kateri gre, kot je bilo rečeno, v proračun Republike Slovenije. Kajti kot vemo, je v povprečju proizvodna cena elektrike v Sloveniji veliko nižja, kot pa je 180 evrov. Glavni problem, s katerim se srečujemo trenutno v Sloveniji, je po mojem, da Slovenija nima zanesljive oskrbe z električno energijo. Velikokrat slišimo

skrajno, skrajno negotova. Kajti kot vemo, fotovoltaika, sončne elektrarne, v teh mesecih ni sonca, vetrne, sicer jih imamo malo, imamo komaj dve, tudi vetra ni veliko in tako nam preostane samo še jedrska energija in termo, kolikor jo pač imamo. Pred časom je bila Slovenija skoraj samooskrbna v določenih trenutkih, v 90 % pa zanesljivo. Tako je bilo termo energije iz Termoelektrarne Šoštanj, 30 % je dala nuklearka, ostale ostali proizvajalci električne energije. V določenih segmentih je bilo pa tudi drugačno razmerje v prid Termo in v prid nuklearke. Vidimo, da ta Vlada veliko denarja namenja za subvencije, kot sem že prej omenil, za zeleni prehod. Rad bi tule povzel izjavo Roberta Goloba, ki je takrat bil še na mestu Gen-i z dne 1. 12., to je pred letom dni leta 2021, to lahko najdete na spletni strani 24.ur.com in glasi se takole, citiram: »Robert Golob namreč meni, da bo več delovnih mest v Slovenijo pripeljala sončna energija, kot jih je danes v Šaleški dolini, več jih bo, trikrat več. Tisti, ki bo pa pri tem aktivno sodeloval, bo tudi zaslužil. Zelena transformacija je, če se je lotiš pravilno, edinstvena poslovna priložnost in tega marsikdo ne želi slišati, ker je to konkurenca ali pa politika takšnega načrta ne zna pripraviti.« Tule lahko, če potegnemo ven iz konteksta, lahko vidimo, kot piše, kot navaja, da tisti, ki pri tem ne bo aktivno sodeloval tudi ne bo zaslužil. Naslednja alineja, ponuja se edinstvena poslovna priložnost. Žal je v tem trenutku gospod Robert Golob, predsednik Vlade, premier, a po mojem še zmeraj tako razmišlja. To pomeni, da tisti, ki ne bo pri tem aktivno sodeloval, ne bo zaslužil. Kdo bo pa izgubil? Zaslužili bodo tisti, ki bodo pri tem sodelovali, tisti posvečeni, katere bodo pač povabili k temu projektu za ta zeleni prehod, plačali bomo pa mi. Plačali bomo državljani in plačalo bo gospodarstvo. Tako da ne razumem, zakaj gremo z glavo z ker se točno vidi, da imamo probleme v tem času pa še zmeraj gremo s to vizijo proizvodnje električne energije naprej. Kot nam je včeraj omenil gospod / nerazumljivo/ na seji matičnega odbora za področje energetike je že govoril in nam je nekako nakazal, da bi možno bilo, da bi prišlo tudi do redukcije v naslednjih mesecih. Kot je navedel je najbolj kritični januar, takrat je pač po navadi bilo bolj suho in mrzlo, poraba elektrike se poveča, Slovenija je pa v tem trenutku najmanj 30 odstotkov odvisna od uvoza in kaj lahko se zgodi, da bodo pač nekatere države prisiljene k temu tudi verjetno, če so sklenjene pogodbe za oddajo oziroma za prevzem električne energije, tega ne bodo storile. Kaj se bo zgodilo, jaz ne vem, ampak situacija nas pa sili v to, da bi bilo potrebno poiskati drugačne rešitve za proizvodnjo električne energije. Omenil je tudi varčevanje z elektriko v konicah. Vemo, da Konice so pač takrat v tistem delovnem času, tam nekje med enajsto in petnajsto uro, takrat, ko ljudje oziroma ko firme najbolj potrebujejo elektriko. Baje tudi v Sloveniji sama tehnika neomogoča, da bi lahko izločali enega ali pa drugega uporabnika.

banke, trgovine, in kot smo lahko prebrali na raznih omrežjih, temu seveda veliko pozornost namenjajo tudi v drugih državah, kot pravijo v Nemčiji državljanom, fajn bi bilo, če bi imeli kakšnih 100 ali pa 200 evrov doma, da boste lahko šli po osnovne stvari v trgovino, če slučajno ne bo elektrike in trgovski centri niso opremljeni z agregati, da boste lahko plačali tisto najosnovnejše za za preživetje. Poleg tega, kot sem hotel reči, je tudi pomoč kot je bila sedaj s temi sredstvi namenjena HSE. Vemo, da imamo v Sloveniji dva stebra. Eno je Eno je Gen drugo je HSE. Struktura, proizvajalci električne energije v HSE ju je nenaklonjena temu. Vemo, da je v letnem času bila suša, pozimi, prejšnjo zimo ni bilo veliko snega, tako da tako da tudi ta hidro energija ni bila izkoriščena. Vemo pa, da imamo tukaj še veliko, veliko potencialov in mislim, da bi morali tudi tukaj nekaj projektov izpeljati, tako na Savskih elektrarnah kot tudi na Muri, da bi prispevali k bolj zanesljivi oskrbi z električno energijo. Jaz sem prepričan da, čeprav je prej na začetku rekla gospa državna sekretarka Tina Seršen, da se zima še ni začela. Zdaj, če bi mi, potem kot ga imenujemo tehnični zakon, razpravljali septembra, bi verjel, ampak zdajle smo že pa globoko v času zime, ko bi morali predvsem v gospodarstvu in drugi uporabniki vedeti kako in kaj, kako se bodo prilagodili na pogoje, kakšna bo cena proizvodnje, kajti kot kot sem govoril z nekaterimi gospodarstveniki, so tudi pripravljeni prilagoditi svoje delovne procese, tako časovno kot tudi drugače, da bi se izognili tej konični špici oziroma temu času, ko je največja poraba po električni energiji. Tako, da apeliram na vas, da da naredite maksimum, da zaščitite gospodarstvo in seveda tudi nas državljane. Pa nekako, da znižamo to tako kot mi predlagamo to v amandmaju, to ceno nad katero bi se potem tisti, ki trgujejo z elektriko oziroma proizvajajo, tudi plačali posebni davek. Nismo pa dobili odgovora, pa sprašujem vas, gospa državna sekretarka. Na kakšen način ste dobili to ceno 180 evrov? Hvala. Hvala lepa.